Luka (HDZ)** Prelazim na drugu točku današnjeg dnevnog reda - Polugodišnje Izvješće Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2007. godine Sukladno članku 58. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, Hrvatska narodna banka dostavila je navedeno izvješće. Materijal ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu. Izvještaj ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Želi. Gospodin zamjenik guvernera Hrvatske narodne banke, gospodin Boris Vujčić. Izvolite! **Vujčić, Boris** Hvala lijepa. Dobro jutro poštovani predsjedniče Sabora, poštovani zastupnice i zastupnici. U svom ću se izlaganju ukratko osvrnuti ne samo na razdoblje koje obuhvaća polugodišnje izvješće koje ste primili, budući da je ono upućeno u Sabor još potkraj prošle godine, veća na cijelu 2007. godinu, kao i na ciljeve te instrumente monetarne politike koju će Hrvatska narodna banka voditi u 2008. godini. Tijekom 2006. godine kao što znate rast kredita banaka bio se ubrzao na razinu od gotovo 25% godišnje i to unatoč mjerama monetarne politike kojima se destimuliralo rast inozemnih izvora. Prije svega usprkos visokoj graničnoj obveznoj pričuvi prema kojoj su banke dužne 55% svojih inozemnih izvora imobilizirati na svojim računima kod središnje banke. Brzi rast kredita, budući da za njega domaća štednja nije bila dovoljna, financiranje zaduživanjem banaka u inozemstvu. To su kretanja koja je poticala u isto vrijeme i visoka međunarodna likvidnost te niske kamatne stope na svjetskom financijskom tržištu, kao i činjenica da su gotovo sve velike hrvatske banke banke kćeri inozemnih banaka, što im omogućava relativno jednostavan pristup inozemnih izvorima. Posljedica toga je bio brz rast inozemnog duga i odnosa inozemnog duga u bruto domaćem proizvodu te rast deficita tekućeg računa platne bilance. Pogoršanje tih odnosa nije izazvalo inflatorne pritiske i rast cijena jer se tako poticana domaća potražnja u velikoj mjeri pretočila i u povećani uvoz. Znatno brži rast duga od rasta gospodarske aktivnosti koji se ogleda u rastu omjera inozemnog duga i bruto domaćeg proizvoda ukazivaju i na to da se ta inozemna štednja koristi nedovoljno racionalno, velikim dijelom na finalnu potrošnju, a nedovoljno za povećanje proizvodnje, posebice proizvodnje za izvoz. Takva kretanja kao što znamo nisu dugoročno održiva i povećavaju izloženost zemlje vanjskih rizicima. Također snažna kreditna ekspanzija potencijalno znači i potencijalno slabljenje kvalitete aktive u mjeri u kojoj se krediti odobravaju manje kreditno sposobnim dužnicima. Zbog toga je monetarna politika Hrvatske narodne banke od početka 2007. godine bila takva da zadrži ograničenja na strani pasive bankarskog sustava i graničnu obveznu pričuvu te je uvela i određena ograničenja na strani aktive bankarskog sustava. Donesena je odluka kojom se destimulira godišnji rast kredita banaka viši od 12%. Za svako povećanje kredita iznad tog postotka obvezuju se banke da upišu blagajničke zapise Hrvatske narodne banke uz nisu kamatnu stopu 0,25% u iznosu od polovice prekoračenja. Cilj mjere je bio bitno usporiti rast kredita sa razina od oko 25% na razinu od 12 do 15% i time usporiti rast inozemnog duga, na takav način utjecati i na sporiji rast uvoza. I napokon, ograničiti poticajlne rizike aktive banaka. Ocijenjeno je da je i takva usporena dinamika rasta kredita, iako predstavlja znatno usporavanje u odnosu na 2006. godinu i dalje ekspanzivna, znatno viša od predviđenog nominalnog rasta bruto domaćeg proizvoda te da neće destimulativno utjecati na gospodarsku aktivnost. Iako su u uvjetima ograničenja krediti banaka stanovništva brže rasli od kredita poduzećima, posebno u drugom dijelu godine, ukupna raspoloživost kredita poduzećima je bila znatno veća u 2007. godini. Stanovništvo je naime ovisno o ponudi kredita domaćih banaka, a poduzeća, posebno ona veća imaju i relativno lak pristup izravnom kreditiranju iz inozemstva. Ako se tome doda i aktivnost leasing kompanija može se zaključiti da su mjere znatno manje otežavale financiranje gospodarstva što je poželjno, jer gospodarstvo za razliku od stanovništva te izvore koristi za proizvodnju investicija. U 2007. godini rast plasmana banaka usporio je na 15% u prosincu 2007. godine. Rast neto domaće aktive usporio sa 17,9% na 7,3%, ali uz znatno brži rast inozemne aktive tako da je ukupna M4 odnosno najširi monetarni agregat ostao na približno istoj razini rasta od oko 18%. Može se zaključiti da je rast domaćih izvora uz dokapitalizacije banaka bio dovoljan za financiranje usporenog rasta kredita pa su banke snažno povećale svoja neto devizna potraživanja i smanjile svoj dug prema inozemstvu. M1 novčana masa usporila je rast sa 25% 2006. godine na još uvijek visokih 19% 2007. godine. Dok je tečaj varirao u uskom rasponu, a središnja banka nastavila kontinuiranu politiku sprječavanja aprecijacije tečaja kune otkupivši od banaka u pet navrata putem deviznih intervencija 839 milijuna eura. Prodaja deviza banaka bankama u prošloj godini nije bilo. Hrvatske narodne banke porasle su sa 8,7 milijardi eura na 9,3 milijarde eura. Prema još uvijek privremenim podacima inozemni dug je u 2007. godini narastao sa 29,3 milijarde eura na 32,6 milijardi eura, odnosno za 3,3 milijarde ili 11,3% dok je tijekom godine otplaćeno preko 6 milijardi eura glavnice i oko milijardu eura kamate. Banke su pod utjecajem mjera monetarne politike svoj dug smanjile za 1,5 milijardu eura ali su poduzeća povećala dug za 3,8 milijardi. Dug države uključujući HBOR je stagnirao dok su INA-ina ulaganja porasla za 1 milijardu eura na 3,5 milijarde u 2007. Udjel inozemnog duga u BDP-u porastao je sa 85,3 na 87% što je nešto više od projeciranih 85,7% do čega je došlo budući da je na samom kraju godine pojedina javna poduzeća su vezana uz financiranje i planiranje cestovne infrastrukture znatno povećale svoj ino dug koji će koristiti tijekom 2008. godine. Općenito inozemni dug države u užem smislu i bez HBOR-a je smanjen a od ukupnog povećanja duga od 3,3 milijarde na javni sektor prije svega na javna poduzeća otpada gotovo trećina tog porasta. Što se tiče platne bilance ocjenjujemo da bi deficit tekućeg računa platne bilance u 2007. godini mogao iznositi 3,3 milijarde eura ili 8,8% bruto domaćeg proizvoda. Kod roba i usluga deficit se procjenjuje na 3,2 milijarde eura pri čemu se rashodi po osnovi uvoza roba od 18,6 milijardi pokrivaju prihodima od izvoza roba od 9,2 milijarde što dakle čini polovicu uvoza te neto prihodima od usluga u iznosu od 6,3 milijarde eura u čemu je naravno najznačajniji turizam čiji se bruto godišnji prihod procjenjuje na 6,7 milijardi eura. Na području realnih kretanja rezultati su bili dobri u 2007. Gospodarski rast se u 2007. snažno ubrzao u odnosu na 2006. te je porastao sa 4,8% u prvom kvartalu 2007. na 7%, u drugom na 6,6%, u trećem kvartalu je rast usporio na 5,1% koliko očekujemo da će iznositi i u zadnjem tromjesečju 2007. godine što znači da je naša procjena u ovom trenutku da bi rast bruto domaćeg proizvoda u prošloj godini bio otprilike 6%. Do ubrzanja je došlo prvenstveno zbog jačanja domaće potražnje. Osobna potrošnja ubrzala je rast 3,5% u 2006. na procijenjenih 6,1% u prošloj godini a potrošnja države s 2,2% na procijenjenih 4,4%. Njihov doprinos rastu povećan je s 2,1 postotnog poena 2006. na 3,6 postotnih poena 2007. godine kod stanovništva odnosno sa 0,4% postotna poena 2006. na 0,9 postotnih poena 2007. godine kod države. Investicije su usporile rast sa 10,9% na procijenjenih 7,2% njihov doprinos rastu je pao za jedan postotni poen sa 3,2 na 2,2 postotna poena. Negativni doprinos salta izvoza i uvoza roba i usluga ostaje otprilike isti kao i u 2006. godini minus 1,2 postotna uz istovremeno usporavanje i stope rasta izvoza i stope rasta uvoza. U apsolutnim brojkama bruto domaći proizvod porastao je sa 250,6 milijardi kuna na 276,6 milijardi kuna koliko ga procjenjujemo za 2007. godinu. Visok rast gospodarske aktivnosti rezultirao je i pozitivnim kretanjima na tržištu rada. Na kraju 2007. godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bilo je registrirano 254,5 tisuće nezaposlenih osoba što predstavlja smanjenje od 38,7 tisuća u odnosu na prosinac 2006. godine. Stopa registrirane nezaposlenosti iznosila je u prosincu 14,7% što je za 2 postotna boda manje nego u istom mjesecu godinu dana ranije a prema posljednjim rezultatima ankete o radnoj snazi koja je međunarodno usporediva metodologija stopa anketne nezaposlenosti u trećem kvartalu 2007. godine pala je na 8,4%. Što se tiče bankovnog sustava u 2007. godini nije došlo do promjene broja banaka na domaćem tržištu. U sustavu su trideset i tri banke, u stranom vlasništvu ih je šesnaest, tj. jedna više nego 2006. godine ali je njihov udjel u aktivi ostao praktički neizmijenjen 91%. Koncentracija je također ostala ista. Šest najvećih banaka čini oko 80% ukupnog bankovnog sustava. U odnosu na godinu dana ranije rast aktive je značajno usporio sa 17 na 13%. Banke su snažno dokapitalizirane i jamstveni kapital im je porastao sa 32 milijarde na 40 milijardi kuna, a adekvatnost kapitala porasla je sa 14 na 15,4%. Dobit prije oporezivanja snažno je ubrzala rast te je prema nerevidiranim podacima iznosila 5,1 milijardu kuna tj. povećala se za 21% u odnosu na 2006. godinu što je znatno brže od rasta ukupne aktive bankovnog sustava. Tako kapitaliziranost i profitabilnost bankarskog sustava zajedno s visokim rezervama banaka kod centralne banke predstavlja značajan amortizer za slučaj kreditnog stezanja i zaoštravanja financijske situacije na svjetskom tržištu kao posljedice negativnih kretanja koja su počela u drugoj polovici prošle godine. U tom smislu su bitno smanjeni rizici prelijevanja trenutnih problema sa svjetskih financijskih tržišta na hrvatsko bankovno tržište. Međutim, kretanja na svjetskom tržištu na jednom području ipak izravno utječu negativno na domaće tržište a to je područje rasta cijena. Sve do sredine prošle godine inflacija je bila vrlo niska. Međugodišnja stopa inflacije je s niskih 2% u prosincu 2006. godine dodatno pala na 1,7 odnosno 1,2% u siječnju i veljači. U lipnju je već bila 1,9% i u srpnju 2,1%. Od tada se međutim stopa rasta cijena znatno ubrzala. Nekoliko je razloga za porast inflacije. Prvi je utjecaj niskog baznog razdoblja da bi zatim u kolovozu i rujnu došlo do rasta cijena prehrane prvenstveno zbog domaćih vremenskih prilika i poskupljenja poljoprivrednih proizvoda a u posljednjem kvartalu djelomično i zbog rasta cijena nafte ali naročito zbog rasta cijena žitarica i uljarica na svjetskom tržištu što zbog nepovoljnih vremenskih prilika, što zbog povećanja potražnje na svjetskom tržištu od strane velikih brzo rastućih gospodarstava te indirektnog utjecaja rasta cijena nafte zbog kojeg se sve veći dio postojećih poljoprivrednih površina koristi za proizvodnju takozvanog bio goriva. Rast cijena ovih proizvoda dao je najveći doprinos rastu inflacije u studenom i prosincu, tako da je rast cijena prosinac na prosinac iznosio 5,8%. Utjecaj baznog razdoblja tj. niske mjesečne inflacije krajem 2006. godine. Najbolje se vidi u tome što je za cijelu 2007. godinu, znači 1. 12. 2007. na 1. 12. 2006. godine godišnja stopa inflacije iznosila samo 2,9% i bila je u 2007. godini čak i niža od inflacije u 2006. godini. Isto tako, zbog utjecaja baznog razdoblja, tzv. statistički prijenos inflacije u 2008. iznosi iznosi visokih 3,3% što znači da kada u 2008. godini uopće ne bi bilo porasta cijena prosječna stopa inflacije bi opet iznosila tih prenesenih 3.3%. analiza strukture indeksa cijene i doprinos pojedinih komponenti pokazuje da rast inflacije nije potaknula domaća potražnja koju je moguće kontrolirati monetarnom politikom, već je on došao sa strane ponude. Tržišnim šokom na tržištu prehrane i energenata. U takvoj situaciji uloga monetarne politike zajedno sa drugim ekonomskim politikama je da otkloni mogućnost pokretnije inflacijske spirale. Zbog toga će u 2008. godini monetarna politika sadržavati i nadalje dva glavna nominalna sidra. Tečeno sidro, kojim će se suzbiti deprecijacija očekivanja i rast valutno indeksiranih troškova, te ograničenja rasta kredita banaka koji će se i u ovoj godini destimulirati na razinama iznad 12%. Vodeći računa o nominalnom tečaju, Središnja banka se upravljati likvidnošću, prvenstveno deviznim intervencijama a manje operacijama na otvorenom tržištu, kreirajući ukupnu ponudu novca na nižoj razini od one ostvarene u prošloj godini. Ukoliko ove godine ne dođe do novog šoka na strani ponude prvenstveno u ova dva sektora prehrane i energetike te uz potporu ostalih ekonomskih politika u ovom trenutku očekujemo da će prema kraju godine stopa inflacije postupno padati. Pa bi na kraju 2008. godine na prosinac mogla pasti na blizu, vjerojatno i nešto ispod 5%. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji radnih tijela? Ne. Želi li predstavnik Vlade? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba SDP-a gospodin zastupnik Ljubo Jurčić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodo predstavnici Hrvatske narodne banke, kolegice i kolege. Klub SDP-a će podržati Izvješće Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2007. godine. Izvješće je napravljeno stručno, Izvješće je napravljeno iscrpno, ali uz te karakteristike imamo i neke primjedbe. Prva primjedba se odnosi na to da ovo Izvješće liči na biltene Hrvatske narodne banke koje svaki mjesec izdaju. I ono je po tome i stručno, ali možda bi se trebalo malo više prilagoditi saborskoj namjeni i svrsi kojoj ovo Izvješće služi. Jer ipak ovdje mi nismo svi stručnjaci za monetarnu politiku na način da se ide u duboke detalje i analize pa se izgubi suština možda onoga što bi trebao ovaj Sabor razmatrati ovdje u ovom Izvješću. Drugo. Isto me malo zbunilo Izvješće, ono glasi na, za prvo polugodište a podaci idu do do 10. mjeseca tako da zadire i u drugo polugodište. A gospodin Vujčić je ispričao sada cijelu 2007. godinu, pa ne znam sada svrhovitost izrade izvješće za drugo polugodište hoćemo li ponoviti istu diskusiju? Hoćemo li raditi izvješće za drugo polugodište? Hoćemo li raditi za cijelu 2007. godinu. I treća primjedba, a to ću i na kraju reći je zapravo da mislim da bi bilo dobro da ovakvo Izvješće ima jednu skraćenu verziju gdje bi sa nekim zaključcima o ocjenama efikasnosti monetarne politike ili uloge Hrvatske narodne banke, onako kako je to propisao Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci. Tako da bi za nas većinu nas ovdje u Saboru trebalo možda biti skraćeno Izvješće, da vidimo koji su ciljevi Narodne banke, možda koji su instrumenti, kako Hrvatska narodna banka ostvaruje te ciljeve za koje je ovlastio ovaj Hrvatski sabor u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci. Naime, u članku 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, piše da je i osnovi cilj Hrvatske narodne banke, postizanje i održavanje stabilnosti cijena, je li. Tako da bi to trebalo staviti u fokus, jer tako je propisano i u Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci. Sada je kolega, gospodin Vujčić je na kraju spomenuo inflaciju, ali ja bih ovdje otvorio pitanje u vremenima koja dolaze i na temelju ove diskusije što je malo prije rečena, da zapravo postavimo i pitanje nakon nekoliko godina da li je taj cilj dobro postavljen i da li se taj cilj ostvaruje kroz djelovanje Hrvatske narodne banke. Naime, Hrvatska je mala i otvorena zemlja i postavlja se pitanje kako Hrvatska kao mala i otvorena zemlja ili centralna banka male i otvorene zemlje kao što je Hrvatska može utjecati na cijene. Cijene kao što znamo zovemo inflacija i ona može biti potražna sa strane da u jednoj zemlji raste potražnja, kao što je rasla u Hrvatskoj u zadnjih 5, 6 godina, potražnja raste zato što gospodarstvenici, građani imaju više novaca, nešto zbog dohotka, nešto zbog kredita. U svakom slučaju imali su više novaca u rukama i stvarali su veću potražnju. U zatvorenoj zemlji ako novčana masa raste brže, potražnja raste brže nego što raste proizvodnja, to će izazvati inflaciju. to neće izazvati inflaciju i to Hrvatska narodna ili centrala svaka, centrala banka male zemlje je komotna, jer ako je veća potražnja, nema domaće proizvodnje, zemlja je otvorena, onda će to rezultirati povećanjem uvoza i tako se to događalo proteklih nekoliko godina da je povećana potražnja u Hrvatskoj zadovoljena ne iz domaće proizvodnje nego iz uvoza i tako imamo situaciju u vanjsko trgovinskoj bilanci. Druga vrsta inflacije je troškovne inflacija. Ako troškovi na domaćem tržištu rastu, onda kako je zemlja otvorena, ako poskupe domaći inputi, u otvorenoj zemlji možete koristiti i uvozne inpute, onda inozemna konkurencija vrši pritisak na smanjenje cijena domaćih inputa, tako da i tu centralna banka ne može ništa posebno napraviti. Sadašnja inflacija kao što je rečeno, uglavnom je uvozna inflacija koja dolazi zbog poskupljenja cijene naftnih derivata s jedne strane, a s druge strane dolazi zbog poskupljenja prehrambenih proizvoda. E sada je problem i u našoj inflaciji to što u Hrvatskoj udio prehrambenih proizvoda u dohotku hrvatskih građana kreće se od trideset, pet, šest proizvoda, u Hrvatskoj će se pretvoriti u inflaciju od 3, 4 pa za nekoliko i 5% dok je taj slučaj u Europi, gdje je udio hrane u dohotku ispod 20% je puno manji. Tako da rješenje ovdje nije po meni da se sada trgamo na utjecaj, da vodimo politiku kako, ali snižavati umjetno cijene, pogotovo cijene na koje ne možemo utjecati, nego je rješenje dugoročno, pogotovo rješenje naše ukupne politike je brži rast dohotka, brži rast plaća i mirovina itd.. Tako da udio potrošnje hrane u potrošnji hrvatskih građana bude što manji. Ali tu nije dovoljna monetarna politika, nego tu zapravo monetarna politika mora surađivati sa ostalim politikama – fiskalnom, industrijskom, regionalnom politikom, dohodak itd. Ali to je i također propisano u Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci, pa bih ja isto tako volio da u izvješću o radu Hrvatske narodne banke da se navede kako su u odnosnom razdoblju u ovom slučaju prvom ili u slijedećem izvještaju o radu u drugom polugodištu kako je Hrvatska narodna banka i Vlada ili druge politike, fiskalna surađivale u kreiranju mjera instrumenata itd. Jer je očito da jednom politikom se ne može upravljati gospodarstvom pogotovo ne državom. Ono što ovdje zapravo može početi zabrinjavati u sadašnjoj situaciji je to da se cijene, rast cijena koji dominantno dolazi zbog rasta cijena uvoznih proizvoda počinje smanjivati zapravo aprecijacijom kune, a to je drugačijim riječima rečeno da se smanjuje vrijednost eura. Da bi mi smanjili sada cijenu uvoznih proizvoda koje koštaju 100 eura, pa nas koštaju 135 kuna, pa je pa onda euro pretvorimo nije 135 kuna, nego 125 kuna onda uvozna roba postaje jeftinija. Doduše, postaje jeftinija i nafta, postaje jeftinija i hrana, ali postoje jeftiniji i svi ostali drugi uvozni proizvodi. Tako da i ovi svi drugi uvozni proizvodi postaju konkurentniji na domaćem tržištu. A s druge strane, ako naš izvoznik koji izvozi hrvatsku robu umjesto za 100 eura dobije 725 kuna umjesto 735 kuna on je već u lošijoj poziciji. I ako su njegovi troškovi proizvodnje bili 730 kuna i prije neki dan je dobivao 735 kuna, a sad dobiva 725 kuna. Taj izvoznik jednostavno dolazi u nepovoljan ekonomski položaj, gubitak i usporava se izvoz. A nama temeljni problem u Hrvatskoj kao maloj zemlji je zapravo saldo vanjsko-trgovačke bilance ili saldo tekuće bilance ukupni ekonomski odnos, trgovački odnos sa inozemstvom koji se na kraju pretvara u vanjski dug i vanjski dug nam postaje onda jedna velika prepreka. A ako budemo rješavali inflaciju na način da apriciramo kunu, depriciramo dolar i euro onda ćemo zapravo potaći uvoz, a smanjit ćemo izvoz i time ćemo pogoršati još više situaciju u vanjsko-trgovačkoj bilanci itd. itd. Zbog toga je bitna suradnja između monetarne politike i svih ostalih politika i zato bih pred ovaj Sabor, pred ovaj Visoki dom koji određuje ili odlučuje o svim politikama trebao dati to izvješće kako različite politike, fiskalna, monetarna, industrijska politika, dohodak, regionalna politika surađuje u konačnom cilju, a to da ostvarujemo i veće stope rasta, veću zaposlenost, veći izvoz i da na taj način smanjujemo negativni saldo vanjsko-trgovačke bilance i vanjski dug. Moja jedna tehnička primjedba ovdje kolegama iz Hrvatske narodne banke kad govore o uvoznoj inflaciji koriste podatke Instituta iz Hamburga koji rade negdje onih 29 industrijskih proizvoda koji vrijede za industrijske zemlje. Hrvatska je industrijska zemlja, ali baš ne koristi te sve uvozne proizvode koje koriste industrijske zemlje. Zato mislim da bi morali se, a imate takve stručnjake kod vas tamo da napravite strukturu proizvoda koje uvozi Hrvatska i prema toj strukturi proizvoda koje uvozi Hrvatska koristite prenesenu inflaciju iz inozemstva. to je jedan tamo mali posao koji možete zamijeniti u odnosu na ovaj koji sad koristite iz Hamburga. drugi zadatak Hrvatske narodne banke je uređivanje ili reguliranje, kontroliranje bankarskog tržišta i kamata. Malo je bilo nezgodno ovih dana vidjeti da ministar financija gospodin Šuker pregovara sa bankama o kamatama, a po ovoj ovdje logici trebalo bi biti da utjecaj na kamate ima monetarna politika, odnosno Hrvatska narodna banka. Sad ne znam da li je to dogovor između fiskalne i monetarne politike, da fiskalna politika se počne baviti sa kamatama jer kamata je cijena novca. Kamata isto tako proizlazi iz inflacije i cijena novca i upravljanje novčanom masom je osnovni zadatak Hrvatske narodne banke. Utjecaj na inflaciju i kontroliranje inflacije je isto tako uloga Hrvatske narodne banke. Onda se postavlja pitanje kakva je uloga tu sada Ministarstva financija ili ministra financija kad razgovara o kamatama sa bankama. Međutim, ovdje postoje i neki pokazatelji. Sad je kolega Vujičić rekao da je dobit u hrvatskom bankarskom sustavu porastao za 21%, 5 milijardi i još nešto milijuna kuna i sad se obično kaže to je i ona biblijska “ako ne poznajete stablo po drvetu, poznajete po plodu“. E sad, ako po nekim općim kriterijima bankarski sustav u Hrvatskoj nije monopolan na prvi pogled, a onda po profitu koji ostvaruje kao plodu, načinom kako radi hrvatski bankarski sustav očito je da ovaj bankarski sustav ostvaruje monopolne profite. Ako nisu monopolni onda su barem oligopolnim i onda se postavlja pitanje da li se dosljedno provodi politika razvoja konkurencije na bankarskom tržištu s jedne strane. I s druge strane odluka, instrument koji je donijela Hrvatska narodna banka, a to o linearnom povećanju plasmana za 12% koji se isto odnosi i na male banke i na velike banke, s tim što velike banke imaju veću startnu osnovu, recimo tako tako da ovo sprječava zapravo možda i razvoj malih banaka. Ja znam da su selektivne mjere nepopularne, ali ne smiju se s time braniti. Nego zapravo kad dolazimo u situaciju nepovoljnog razvoja na tržištu, monopolskog položaja onda moramo razviti jednu grupu ili set instrumenata da taj, zapravo takav razvoj situacije na tržištu spriječimo, a ne možemo se onda ispričavati, ne možemo raditi selektivnu politiku, ne možemo raditi ovu politiku. Možemo raditi svaku politiku koja postiže cilj koji želimo. A naš je cilj ovdje znači povećanje konkurencije kako u gospodarstvu, gdje su profiti dosta, puno manji nego u bankarskom sustavu. Onda bi morao isto tako razviti instrumente da povećamo konkurenciju i u bankarskom sustavu, a to će se onda vidjeti analitički i po smanjivanju profita, odnosno ono kako se popularno kaže banke bi trebale dijeliti sudbinu gospodarstva. Jer banke nisu same sebi svrha. Banke su intermedijarni proizvod. Novac je jedan intermedijarni proizvod koji služi da proizvedemo finalni proizvod, a kad gledamo sa makro ekonomskog stajališta onda je to veći bruto domaći proizvod, veća zaposlenost, veći izvoz itd. Isto tako, u ovom izvješću za potrebe ovog Doma i za potrebe hrvatske gospodarske politike kako je Hrvatska mala zemlja ima sve više stranih investicija u zemlji, onda bi ovdje trebalo baciti koncentraciju na stavku dohotka u tekućoj bilanci tamo gdje vidimo da već službeno iz Hrvatske izlazi negdje oko 2 milijarde eura dohotka po osnovi stranog vlasništva. Taj dohodak manje ostaje Hrvatskoj, doduše ulazi negdje oko 800 milijuna pa je tu negativna bilanca milijardu i još nešto milijuna. To bi možda bio signal, signal, recimo fiskalnoj politici da kaže pa dobro što od toga Hrvatska ima? Dođu ovdje, radi, vidimo i ovih dana svi strani vlasnici isplaćuju dividendu. Ovaj dohodak, odljev dohotka će ove godine biti još veći nego što je prethodne godine, pa možda je to signal možda i fiskalnoj politici da vidi što to od dohotka ostaje Hrvatskoj. Možda bi trebalo uvesti neki porez jel' tako, da nešto imamo i mi od toga koristi. Ukratko da završim. Ja bih imao prijedlog, da drugo izvješće uz ovo izvješte, uz ovo temeljno i detaljno kao što ovdje imamo, da bude jedno skraćeno izvješće koje će se koncentrirati na ulogu i zadatke Hrvatske narodne banke prije svega inflacija koja će biti zanimljiva u drugom izvješću i da vidimo kako se s time nosi Hrvatska narodna banka. Skoncentrirati se na izvješće o bilanci plaćanja, pogotovo negativan stav vanjsko-trgovinske bilance i bilance dohotka, da vidimo kretanje kamata i što smo tu učinili, da vidimo da li donosimo mjere za povećanje konkurencije na hrvatskom bankarskom tržištu i naravno izvješće u kojim politikama i kojim dokumentima je surađivala Hrvatska narodna banka i Vlada i kakvi su za to bili prijedlozi Hrvatske narodne banke. I na kraju u zaključku procjena kako instrumenti i politika Hrvatske narodne banke utječe na bruto domaći proizvod, zaposlenost, vanjski dug itd. itd. Evo, zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Na redu je klub HDZ-a i gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospodo, viceguverner, cijenjeni kolegice i kolege. Pozorno slušajući uvodno izlaganje gospodina viceguvernera stječe se pogrešan dojam da je na dnevnom redu godišnje izvješće Hrvatske narodne banke, ali ja ću se u raspravi zadržati na onomu što je doista na dnevnom redu, a to je polugodišnje izvješće Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2007. godine i da treba imati na umu da pri analizi tog izvješća, izvješća Hrvatske narodne banke treba odražavati stanje i sliku hrvatskog monetarnog, financijskog i gospodarskog sustava zemlje kao cjeline. U prvom polugodištu 2007. godine Vlada Republike Hrvatske je proaktivnom gospodarskom politikom osigurala relativno visok gospodarski rast od 5,4% uz istodobno smanjenje deficita državnog proračuna ispod 3% hrvatskog BDP-a. Takva ekonomska politika Vlade Republike Hrvatske dovela je i do smanjenja inozemne zaduženosti sektora država što čini pozitivnim ključna područja makroekonomskih kretanja u 2007. tj., ispunjavanje kriterija iz Maastrichta za ulazak Republike Hrvatske u Dakle Vlada Republike Hrvatske je gotovo u cijelosti u 2007. osim visokog deficita platne bilance omogućila iz domene svojih ovlaštenja i odgovornosti održati makroekonomsku stabilnost zemlje. Iz polugodišnjeg izvješća Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2007. razvidno je da je imovina HNB-a prema bilanci stanja na dan 30. lipnja 2007. iznosila 76 milijardi i 227 milijuna 748 tisuća, milijuna 42 tisuće kuna više nego na dan 30. lipnja 2006. godine te da je HNB prema iskazanom računu dobiti i gubitka u prvom polugodištu 2007. ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu 456 milijuna Usprkos činjenici da se ne radi o godišnjem izvješću već samo izvješću za prvo polugodište te usprkos činjenici da je ovo izvješće stručno i iznimno opsežno napisano na čak 143 stranice, u njemu se ipak uočava dominacija opširnih dobro poznatih i već objavljenih citata o makroekonomskim pokazateljima hrvatskog gospodarstva, a nedostatak eksplicitno navedenog onog najvažnijeg i što proizlazi iz važećeg Zakona o HNB-u te Zakona o bankama. Dakako da bi izvješće o radu HNB-a bilo i vjerodostojnije i sadržajnije i kvalitetnije da umjesto na široko opisanih čimbenika makroekonomskog okružja sadržava primjerice izvješće o kvaliteti i načinu upravljanja međunarodnim deviznim pričuvama Republike Hrvatske, a koje su po Zakonu o HNB-u i povjerene na upravljanje Hrvatskoj narodnoj banci. Nedostatno je objašnjenje jednom rečenicom da se HNB pri upravljanju međunarodnim pričuvama rukovodi načelima likvidnosti i sigurnosti ulaganja. Takvo pojednostavljeno objašnjenje je nedostatno iz nekoliko razloga. Zato što međunarodne devizne pričuve Republike Hrvatske iznose čak 9,3 milijardi eura. Zašto što međunarodne devizne pričuve čine 97% ukupnog prihoda Hrvatske narodne banke. Zato što su jedina i najveća likvidna financijska imovina Republike Hrvatske i zato što međunarodne devizne pričuve imaju najveću financijsku težinu i najveću važnost i za Republiku Hrvatsku i za Hrvatsku narodnu banku. Valja istaknuti i nedostatak strukture i objašnjenja porasta materijalnih i administrativnih troškova i usluga u ukupnom iznos od 37 milijuna 816 tisuća kuna što je za 7 milijuna i 100 tisuća kuna više nego u istom razdoblju prethodne godine. U izvješću se na više mjesta HNB poziva na poslovanje banaka u zemljama Europske unije a istodobno nedostaje objašnjenje i komparativna analiza eventualne opravdanosti nekoliko puta veće stope obvezne pričuve Hrvatske narodne banke u odnosu na stope obvezne pričuve središnjih banaka zemalja članica Već to upućuje na odstupanje poslovanja HNB-a od poslovanja središnjih banaka zemalja Europske unije, a što će najvjerojatnije prouzročiti velike gospodarske šokove prilikom ulaska Hrvatske u Ako pretpostavimo da se kunska i devizna obvezna stopa pričuve poslovnih banaka kod HNB-a smanji primjerice za 50% a što bi opet bilo znatno više od stopa kod središnjih banaka zemalja Europske unije, na hrvatskom tržištu kapitala bi se promptno našlo više od 20 milijardi kuna te je samo za pretpostaviti koliki bi gospodarski efekt toga mogao biti na gospodarski rast i smanjenje kamate, odnosno na smanjenje cijene kapitala. Poznato je da je člankom 3. Zakona o HNB-u osnovni cilj a u okviru njenih ovlasti postizanje i održavanje stabilnosti cijena, a da je jedna od temeljnih zadaća Hrvatske narodne banke nadzor i kontrola bankarskog sustava Republike Hrvatske. Slijedom toga da se zaključiti da izvješće nije potpuno, jer se iz njega ne mogu dobiti odgovori na mnoga pitanja iz područja nadzora i kontrole bankarskog sustava kao npr.: U kojem opsegu i s kakvim rezultatima je objavljen nadzor i kontrola bankarskog sustava Republike Hrvatske? Koliko banaka je podvrgnuto jedino vjerodostojnom izravnom nadzoru i u kojem opsegu? Koliko aktive poslovnih banaka je valorizirano? Jesu li podaci koje HNB ima dobiveni na temelju propisanih financijskih izvješća ili je Hrvatska narodna banka do tih podataka došla neposrednim nadzorom? Koliko su pouzdani podaci financijskih izvješća poslovnih banaka, devizna, monetarna, statistička, bonitetna i u kojoj mjeri su komparativni sa stvarnim stanjem s obzirom da je stvarno stanje moguće utvrditi pouzdano samo izravnim nadzorom banaka odnosno na licu mjesta. Koje su banke i koliko puta podvrgnute izravnom nadzoru te koliko je aktive pojedinih banaka bilo podvrgnuto izravnom nadzor Hrvatske narodne banke? narodne banke je nemoguće dobiti odgovore na sva ova pitanja, a oni su nužni, budući da u hrvatskoj javnosti i to ne samo stručnoj, prevladava mišljenje i dominira stav da sve banke u Hrvatskoj nemaju jednak tretman kod Sve ove opaske na Polugodišnje Izvješće HNB-a za prvo polugodište 2007. godine treba spomenuti iz razloga što je upravo ovih dana navršeno deset godina od početka pojave najveće bankarske krize u Republici Hrvatskoj. Ako makar s nelagodom se prisjetimo i dozovemo u sjećanje te dane imperativno nam se nameću pitanja o stvarnom stanju hrvatskog bankarskog sustava danas i mogućnosti ponavljanje neugodne prošlosti. Ako konzumiramo izvješće o radu HNB-a od prije deset godina i usporedimo ga s ovim što je danas pred nama, za prvo polugodište 2007., vidimo nedvosmisleno isti zaključak, da je bankarski sustav stabilan i da može izdržati umjerene makroekonomske poremećaje. To može izdržati budući da je prosječna naplativost aktive odnosno bankarskih plasmana bila preko 90% kao što je i danas odnosno sada. Koliko je procjena tadašnjeg rukovodstva HNB-a bila točna pokazalo je vrijeme i proljeće '98. godine kad je propalo više od 15 banaka i štedionica. Naime, cijelu procjenu kvalitete aktive imovine bankarskog sustava Republike Hrvatske, Hrvatska narodna banka je bazirala kao dominatno i danas na podacima iz izvješća koje su banke dostavljale Hrvatskoj Hrvatskoj narodnoj banci, a ne na temelju stvarne naplativosti bankarske aktive odnosno neposrednom kontrolom u prostorijama banaka na licu mjesta. Zbog toga je opravdano i sadašnju procjenu Hrvatske narodne banke o stvarnom stanju hrvatskog bankarskog sustava smatrati u određenoj mjeri nepouzdanom. Istina je da nam ostaje nadati se da se većinski vlasnici stranih banaka u Republici Hrvatskoj znatno profesionalnije i vjerodostojnije procjenjuju bankarske rizike i danas upravo oni štite stabilnost bankarskog sustava s obzirom na nedovoljan izravan nadzor Hrvatske narodne banke. Iz izvješća nije razvidna ni cjelovita monetarna politika Hrvatske narodne banke, jer je dojam da je pojednostavljena i svedena na fiksiranje tečaja tako da nerealni paritet kune postaje instrument poremećaja ekonomske politike zemlje i oruđe prelijevanja i preraspodjele svih oblika imovine, i prava i stvari i novac. Na precijenjenoj kuni stvara se i održava udobno monopolističko, uvozničko okružje u kojem uvoznici ostvaruju ekstra profite i prisvajaju nešto što im nikada u tržišnim uvjetima poslovanja ne bi pripalo, a dovode u nepovoljan položaj na tako precijenjenoj kuni sve izvoznike i cijelo hrvatsko gospodarstvo i stvaraju se pogodnosti za sve one koji imaju bilo kakve obveze prema inozemstvu. Takva monetarna politika može dovesti do krize u bliskoj budućnosti jer se stimulira inozemno zaduženje za zemlju koja je već sada najzaduženija u Europi, a među tri najzaduženije na svijetu. Posebno zabrinjava da u izvješću nedostaje informacija o tomu da je europska komisija pri Europskoj uniji u Bruxellesu sadašnji Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci ocijenila neprihvatljivim navodeći sve njegove nedostatke o čemu postoji službena zabilježba iz Bruxellesa od 28. veljače 2007. godine.

klub HDZ-a će glasovati za prihvaćanje Zaključka o primanju na znanje Polugodišnjeg Izvješća Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2007. Hvala lijepa.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 Gospodine potpredsjedniče, cijenjena gospodo predstavnici HNB-a, uvažena gospodo zastupnici! Evo vrlo, vrlo dobro je nastupio gospodin Marić. Vidimo da se tu mala polemika povela između vladajućeg HDZ-a i Hrvatske narodne banke, ali o tome malo kasnije. Neka bude živ. Ovo izvješće, jasno za prvo polugodište 2007. godine, bilo bi svima nama bolje da raspravljamo o projekcijama HNB-a za 2008. nego za 2007. Istina to mi i činimo kada smo raspravljali ili činili smo kad smo raspravljali o proračunu. Međutim, da bi govorili o 2008., jasno da treba imati na umu ovo o čemu govori ovo izvješće, zapravo za 2007. Ukratko, ja mislim da možemo eto i iz ovih brojaka konstatirati da 2008. biti će zasigurno teža godina nego 2007. 2008. biti će jedna od gospodarsko, socijalno najtežih poratnih godina. U svemu tome jasno treba se postaviti pitanje, koja je u tome uloga Hrvatske narodne banke? Hrvatska narodna banka je autonomna institucija. Neke istupe guvernera gospodina Rohatinskog ja osobno doživljavam hrabrim, gotovo glasom vapajućeg u pustinji. S druge strane i upravo radi takvih istupa gospodina Rohatinskog čuli smo ovaj nastup ili bio je pripremljen ovaj nastup godina Marića ispred HDZ-a koji vam je poslao poruku hrvatskog premijera odnosno hrvatske Vlade. Mislim da na isti način iščitavamo ove poruke. S druge strane gospodin Rohatinski dolazi iz "Agrokora", dolazi iz tvrtke koja uz relevantnu domaću proizvodnju je dominatno uvozno orijentirana. Kroz tu poziciju ja pratim i odnos Hrvatske narodne banke do precijenjene kune. Jasno da svakome od nas pojedinačno odgovara jaka kuna, kada smo na skijanju, ne znam, kada kupujemo nešto u Grazu ili Trstu da se ponašamo kako se ponašamo. Međutim, ova politika do umjetnog jačanja kune ne vodi apsolutno ničemu. I doći će vjerojatno i tome kraj. Ponavljam još jedanput. Ja pojedine istupe gospodina Rohatinskog doživljavam kao što sam rekao, kao glas vapajućeg u pustinji. Na primjer poruku o inflaciji, smanjenja proračunske potrošnje, zaduživanje u inozemstvu, konačno sve banke su u stranom vlasništvu itd., pa sve do toga da politika plaća, treba pratiti inflaciju ali ne preskakati inflaciju. Ali želim istaći i sljedeće. Dolazim iz industrijski najrazvijenije regije, iz Istre, iz Buzeta, grada koji nota bene ima sigurno najveći izvoz u Hrvatskoj po glavi stanovnika industrijske robe i to ne cigareta, ne zlata, ne brodova koja permanentno država subvencionira, već dolazim iz grada vodeće autoindustrije u Hrvatskoj koja izvozi ne znam, taj buzetski "Cimos" preko 100 milijuna dolara na strana tržišta i to isključivo Njemačke, Austrije, Francuske, ne znam Engleska itd. I sad, šta se ovdje dešava? Ovaj tečaj kune na neki način ugrožava taj hrvatski izvoz o čemu je na neki način govorio nešto i gospodin Jurčić. Što Vlada, to je zapravo temeljno pitanje, ne možda zašto je takva kuna nego što Vlada ovdje poduzima da pomogne izvoznicima izvoznicima na način kao što recimo to čini brodogradnji ili kao što to čini poljoprivrednicima. Hrvatski izvoz je 2007. bio 10,3 milijarde dolara, hrvatski uvoz 2006. bio je 21,5 milijardi dolara. U 2007. možemo reći imali smo uvoz milijardu veći ili dvije, izvoz veći jednu milijardu. Prosječni tečaj 2006. bio je, dolar je bio nam tada 5,85, 2007. 5,36. 2006. euro je bio 7,32, 2007. 7,34. I sad uzmite evo na primjer da netko iz Hrvatske narodne banke mora voditi taj Cimos. Imate hiljadu sto radnika, 110 milijuna dolara izvoza, sva roba se plasira u inozemstvu, od države ne dobijate niti kune, plaće su recimo solidne, od pedesetak industrijskih robota koliko ih ima Hrvatska tamo ih je 50% i to sve lijepo zvuči, ali 2008. inflacija će biti 6 možda i 6,5%. Plaće temeljem kolektivnog ugovora jasno da moraju pratiti inflaciju a euro vam pada recimo s 2 do 3% u odnosu na 2007. godinu i to jasno više nije igra. Ja znam ponekad da nas ne znam neki Istriane doživljavaju ovako ili onako. Kada ja govorim da je u Istri prva gospodarska grana industrija a ne turizam, da je naš izvoz po stanovniku tri i pol puta veći nego u susjednoj nam Primorsko-goranskoj županiji onda me svi gledaju kako gledaju ali ako imamo na umu da Hrvatsku spašava turizam i izvoz onda ispada da ponovo netko financijski ovu državu mora držati na okupu da ne dođe naprosto do tog financijskog kraha. A zašto to govorim? Zato jer u ovoj zemlji se sve financijski prati ali se nažalost ne prati one koji nešto rade. kada gledamo jedinicu tog rada u izvoznoj ekonomiji, znači u industriji koja se mora pozicionirati na svjetskom tržištu i tamo nema da će netko nekome nešto pokloniti. Bez nje mi bi naprosto financijski Ja znam da ovom precijenjenom kunom a i meni osobno kao i svima vama ona odgovara Hrvatska narodna banka spašava građane od daljnjih poskupljenja jer Hrvatska uvozi 23,5 milijarde dolara robe, izvozimo 11,5 milijardi dolara. Ali ja se zalažem za nešto drugo što možda nije zadaća HNB-a nego Vlade da ako Hrvatska subvencionira poljoprivredu, brodogradnju, tekstilnu industriju, industriju, šumarstvo onda neka subvencionira na neki način i stvarne izvoznike a ove godine ako se ne varam u državnom proračunu izdvojili smo za te namjene nekih 170 niti 200 milijuna kuna. Ovako gospodo dalje ne možemo. politika centralizacije osiromašuje periferiju tako i politika precijenjene kune ugrožava izvoznike i hrvatski turizam. O.k., treba čuvati jasno Hrvatsku od ove inflacije, to je sveto načelo Hrvatske narodne banke i tako oni moraju postaviti se ali hrvatske izvoznike valja stimulirati jer oni rade za sve hrvatske građane jer jedino deviznim prilivom mi možemo servisirati vanjski dug koji je 2006. iznosio 28 milijardi 998 milijuna kuna, krajem 2007. 32,6 milijardi, pardon ne kuna nego eura, a na današnji dan on je najmanje 34 milijarde eura vanjski dug Republike Hrvatske a za četiri godine on će iznositi 50 milijardi eura. I tu sad više nije bitno koliko istog otpada na banke, na državu odnosno industriju, uvoznike, nije bitno. Ovdje je bitno da se isti kreće na tih 85% bruto bruto društvenog proizvoda. Istina, 2006. to je bilo 84,7%, u drugom mjesecu 2007. 85,9%, danas je 85%. radi treba reći ovo o čemu je gospodin Marić govorio da rastu i međunarodne pričuve. 2006. iznosile su 8,7 milijardi eura, 2007. 9,1 milijardi eura, rast će i dalje. Rastu i krediti, 2006. 190 milijardi kuna, 2007. u dvanaestom mjesecu 213 milijardi kuna. Rastu i depoziti kod poslovnih banaka, 2006. 133 milijarde kuna, 2007. u dvanaestom mjesecu 155 milijardi kuna. Raste i bruto društveni proizvod,

2000. rastao je prosječno 4,8%, 2007. 5,1%, 2008. jasno padati će. U odnosu na te brojke prosječna mjesečna plaća 2006. iznosila je 4 tisuće 735 kuna, u 11. mjesecu 2007. 5 tisuća 131 kuna. Znači, ne možemo reći da nije zabilježeno i nekoliko dobrih kako bih rekao gospodarskih, financijskih itd. brojaka. Krajem 2007. zabilježili smo jačanje inflatornih pritiska tj. rast potrošačkih cijena. U dvanaestom mjesecu one su porasle za 1,2%, cijene prehrane čak 3,2%. U tome normalno najviše prednjači ono što morate jesti mlijeko, sir i jaja 8%, povrće 9,8%, duhan 3,3%. U odnosu na 2006. te cijene su porasle za 5,8% ali ono što je bit prehrambeni proizvodi porasli su za 11,4%, cijene povrća za 23% na godišnjoj razini, voća za 21, ulja, masti za 31, mlijeko, sir i jaja 17,7, vodoopskrba, komunalne usluge za 6% i sve je to bio uvod u šest, sedam postotnu inflaciju koliko će ona iznositi u 2008. godini o čemu je govorio i viceguverner. S druge strane divljaju i proizvođačke cijene industrijskih proizvoda. U prosincu 2007. one su već u odnosu na kraj 2006. za 5,8%. Energija je u tom razdoblju porasla za 7%. I to govori da će 2008. biti teška godina. Osim za državne dobiti banaka, normalno, sve u stranom vlasništvu ili devedeset jedan, Ni strana ulaganja 2008. neće dostići ova iz 2007., kamoli 2006. rastu i kamatne stope koje usporavaju globalni rast, padaju kapitalne investicije, povećava se potrošnja a sve to usporava gospodarsku aktivnost. Bruto društveni proizvod za 2007. bio je tu negdje pet zarez, šest, sedam posto. Ove godine biti će sigurno ispod 5% zbog inflatornih kretanja. Biti će zanimljivo pratiti zbog izvoza ali i proglašenja Kosova kako će hrvatski proizvodi biti zastupljeni u Srbiji gdje smo ostvarili najveći suficid od nekih 300 milijuna dolara, odmah iza Bosne i Hercegovine. Ja sam mišljenja mišljenja da na gospodarske odnose Hrvatske i Srbije 2008. a tako je bilo i 2007. veći utjecaj imaju recimo i Misković s druge strane nego Sanader i Koštunica, Vlahović i neki, njihov tamo tajkun nego Mesić i Tadić. I u toliko ne vjerujem u dramatična srozavanja robne razmjene između Hrvatske i Srbije kao što ni ZERP, znam Rupel ili Janjša spram Sanaderu, Friščiću ne utječe na Hrvatsko-Slovensku robnu razmjenu ali previranja u toj našoj regiji mogu, iako u to ne vjerujem utjecati na turističke prihode. A kada govorim na one koji mogu, mislim prije svega na Bosnu i Hercegovinu. I utoliko tečaj do izvoznika i diferencirana stopa PDV od turizma su od ključnog interesa za opstanak ovih dviju grana. Znači, za Hrvatsko-Srpsku robnu razmjenu po meni je bitnije kakav će standard biti u ovoj godini u Srbiji nego da li će i kada će Hrvatska priznati Kosovo. A jasno je da hoće i jasno da to mora učiniti. Za kraj. Govorio sam više možda od 2007. nego samo o prvom polugodištu 2007. na što se odnosi ovo Izvješće, ali zašto? Zato jer jednostavno za tim prolivenim mlijekom iz prvog polugodišta iz 2007. više ne treba žaliti kako bi rekao narod, prvo polugodište 2007. bilo je bolje od ovog drugog 2007. a 2007. biti će bolja od 2008. godine. To je zapravo bit. Mi nismo nažalost spremni na sve ovo što nosi 2008. godina. 2008. biti će sigurno najteža godina nakon 99. i napada NATO-a na SRJ Jugoslaviju zbog čega smo imali izgubljenu jednu turističku sezonu i znam negativan brutoproizvod. Izvoznici vape za pomoći, turizam traži manji PDV, inflacija divlja, cijene rastu, stranih investicija biti će manje, vanjski dug dekontroliramo, plaće će zaostajati, okruženje nam je nestabilno, kriza je globalna, ne samo Hrvatska i utoliko jasno je da treba staviti glave skupa i Hrvatska narodna banka i Vlada a ne slati si ovakve loptice malo iz Hrvatske narodne banke prema Vladi i Parlamentu, a onda sada, kao što je to učinio predstavnika Kluba HDZ-a, iz Vlade prema Hrvatskoj narodnoj banci. Mi ćemo podržati ovo izvješće. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** U ime Kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite.

(HNS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pred nama je polugodišnje Izvješće Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2007. a kojim Izvješćem Hrvatska narodna banka informira Hrvatski sabor o financijskom stanju, stupnju ostvarenja, stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike a sve sukladno odredbi članka 58. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. Ovo je izvješće cjelovito. Ali ipak trebam naglasiti da ovo Izvješće a odnosi se na prvo polugodište 2007. godine koristi dosta podataka i komentara koji se odnose na kasnije razdoblje, tj. drugo polugodište 2007., 8. 9. i 10. mjesec. I to vjerojatno umanjuje transparentnost cijelog izvješća. Nadalje, treba naglasiti da u ovom Izvješću za prvo polugodište 2007. godine raspravljamo tek sada početkom ožujka 2008. godine. A znamo da je osnovni cilj Hrvatske narodne banke određen Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci a to je postizanje i održavanje stabilnosti cijena, s time da podupire gospodarsku politiku u Republici Hrvatskoj. Ali i pri tome djeluje i u skladu sa načelima otvorenog tržišnog gospodarenja. Sve to ukazuje na odgovornost koju Hrvatska narodna banka a u skladu sa svojom ustavnom samostalnošću i neovisnošću ima pred hrvatskim građanima i hrvatskim gospodarstvom. Kada analiziramo ovo Izvješće, a možemo na prvi pogled reći da su zadovoljavajuća privredna kretanja u Republici Hrvatskoj u 2007. godini, ali i da su zasnovala deficitu trgovinske bilance. Naime, poznato je da je hrvatski inozemni dug tijekom prošle godine povećan za 3,7 milijardi eura i da na kraju 2007. inozemni dug iznosi 32,9 milijardi. I to ne na rastu zasnovanom na mjerama poticanja i motiviranja poduzetništva i tehnološkog napretka domaće proizvodnje, zapošljavanja i ekonomski isplativog izvoza. Treba naglasiti da naša tečajna politika i paritet kune, u odnosu na euro ili dolar, nije toliko bitno za naše vanjskotrgovinske partnere jer oni sve svoje transakcije računaju u eurima i dolarima a ne u kunama. Ono što je značajno i što je bitno i što je važno. A to je da paritet kune, isključivo instrument unutrašnje politike, a u ovom trenutku, i ne samo u ovom trenutku nego čitavo vrijeme do sada, on pogoduje uvoznicima koji u svemu tome zarađuju, onima koji uplaćuju velike kredite, a posebno bankarskom sektoru i bankama, s posebnom naznakom na banke u inozemnom vlasništvu budući da skoro 90% bankarskog sektora je u vlasništvu inozemnih vlasnika. Naime, poznata je činjenica i nju smo već danas čuli, da je ostvarena dobit banaka u 2007. godini 5,14 milijardi što je 21,3% više nego li godinu dana ranije. A istovremeno ukupna aktiva banaka koncem 2007. je povećana za svega 13,3% u odnosu na godinu dana ranije. Ovakva visoka dobit ostvarena najvećim dijelom bankama u stranom vlasništvu i normalno je i za očekivati je da će vlasnik rasporediti dobit na način koji je to njemu najviše odgovara. Ali najvjerojatnije to ne mora biti uvijek i u interesu Republike Hrvatske. Paritet kune destimulira izvoznike u našoj industrijskoj i poljoprivrednoj proizvodnji i dugogodišnje povećanje, bitno povećanje uvoza od izvoza doveo do povećanja duga prema inozemstvu, a kuna istovremeno umjetno jača i time se narušava prirodan odnos ponude i potražnje domaće i strane valute. I to ponovo potvrđuje na pogoršanje cijene konkurentnosti hrvatskih izvoznika i u 2007. godini i ponovo potvrđuje da je isplativije uvoziti nego li proizvoditi. Mi iz Hrvatske narodne stranke moramo se osvrnuti, a o tome smo i govorili prošle godine na odluku donesenu koncem 2006. godine a koja se odnosi na ograničenje rasta plasmana banaka na godišnjoj razini od 12% i efektima koja ta odluka koje smo dobili, a slijedom te odluke, a na njih smo upozoravali. Naime, banke u stranom vlasništvu, a to je da više od 90% aktive cijelog bankarskog sustava svoje klijente financira na način, a da bi istovremeno zaobilazili ovu odluku i ograničenje financiraju na način da procjenu klijenta i obradu klijenta rade u Hrvatskoj tog istog klijenta upućuju sa gotovim, obrađenim papirima na svoje centrale u inozemstvu i gdje njihove centrale financiraju te klijente direktno i direktno i na taj način zaobilaze odredbu Hrvatske narodne banke, a koja, a posljedica svega toga je to prvo da smo dobre klijente i kvalitetne klijente preusmjerili vlasnicima u inozemstvo, vlasnicima naših banaka u inozemstvo. Istovremeno, dobili smo to da loši klijenti ili loši portfelj ostaje domaćem bankarskom sektoru i stvorili smo prostor domaćim bankama, a prije svega u inozemnom su vlasništvu da povećaju mogućnost financiranja građanstva. A poznato je da je upravo kreditiranje građanstva jedan od glavnih pokretača prekomjernog uvoza, a time i deficita bilance inozemnih plaćanja Republike Hrvatske. Ovo ograničenje rasta kredita pogađa i male, uvjetno rečeno male lokalne banke koje uglavnom financiraju manje gospodarske subjekte, obrtnike, male poduzetnike i poljoprivrednike. U pravilu one koje ne zanimaju velike banke i za koje velike banke nemaju interes. Na taj način ti mali, nezanimljivi teže dolaze do kredita, a samim time ograničava se razvoj i tog sektora. Profiti i porezi od kreditiranja domaćih poduzeća prelijevaju se u inozemstvo, a na taj način gubi i proračun, a stranim financijskim institucijama se omogućava da porez ne plaćaju u Republici Hrvatskoj. Zato bi zakonom definirana zadaća, tj. kreditno-monetarna politika Hrvatske narodne banke trebala stimulirati banke naravno u suradnji sa državom i lokalnom zajednicom na povećanje plasmana gospodarstvu posebice onim djelatnostima za koje Hrvatska ima svoje komparativne prednosti, a i onim djelatnostima koje uz povećanje proizvodnje osiguravaju i veće zapošljavanje. I na kraju moram primijetiti da slušajući kolegu Marića koji govori u ime Kluba HDZ-a naslućuje se, naslućuje se pokušaj izvršne vlasti da smanji ograničenje neovisnosti Hrvatske narodne banke, a upravo kritika Bruxellesa na Zakon o Hrvatskoj narodnoj banki je u pravcu da Hrvatskoj narodnoj banci treba osigurati daleko veću neovisnost nego ima po postojećem zakonu.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici Hrvatske narodne banke i predstavnici Vlade Republike Hrvatske, štovane kolegice i kolege saborski zastupnici. U ime kluba HSS-a nastojat ću iznijeti nekoliko stavova za ovo izvješće. Imajući u vidu dinamiziranje stopa inflacije i općih ekonomskih trendova, izrada izvješća 6 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja po malo je i zakasnjela. Hrvatska narodna banka bi trebala ažurnije dostavljati svoja izvješća Saboru kako bi se moglo raspravljati o ažuriranim podacima. Sam sadržaj izvješća je standardan – analiziraju se glavni makro ekonomski indikatori, stoga ću nastojati i tim redoslijedom i prokomentirati. U prvom polugodištu 2007. godine rast bruto društvenog proizvoda dosegao je 6,8%. Glavni generator gospodarskog rasta je svakako rast osobne ali i državne potrošnje. U istom se razdoblju može zamijetiti rast investicija u privatnom sektoru. Izvoz je u prvom polugodištu porastao u odnosu na isto razdoblje 2006. godine 8,9%. Ali se može zamijetiti trend slabljenja međunarodne razmjene hrvatskog gospodarstva. Rastu bruto društvenog proizvoda, odnosno bruto dodane vrijednosti hrvatskog gospodarstva u ovom razdoblju najveći doprinos su dale usluge, posebno usluge financijskog sektora a manje proizvodne djelatnosti koje su ipak nešto dinamičnije nego u prethodnim godinama. Na tržištu rada se primjećuju pozitivni trendovi, broj nezaposlenih je opao za 20 000 što predstavlja pad za 6,8% u odnosu na isto razdoblje 2006. Plaće i troškovi rada su porasli u prvom kvartalu 2007. godine za 5,4% na godišnjoj razini što predstavlja visok rast u drugom kvartalu, jer taj je rast usporen ali ipak još uvijek vrlo visok na razini 3,3%. U prvom polugodištu 2007. također je došlo do blagog usporavanja potrošačkih cijena. Najveći rast cijena je zabilježen u sektoru prehrane i bezalkoholnih pića, alkoholnih pića i duhana, te odjeće i obuće. Suprotno općem mišljenju komunalne usluge i energije u ponderiranom smislu ne utječu bitno na rast cijena. Nominalni dnevni tečaj hrvatske kune u ovom razdoblju je vrlo stabilan prema euru, a prema drugim valutama prati globalna međuvalutarna kretanja. Vezano uz monetarnu politiku u prvom polugodištu 2007. godine Hrvatska narodna banka je nastavila s primjenom mjera ograničavanje kreditne aktivnosti banaka i smanjila na taj način opću dostupnost kredita. Na taj način je kroz smanjenje kredita Hrvatska narodna banka djelovala na rast potrošnje i utjecala na rast domaćih cijena. Mjere HNB-a koje ograničavaju rast kredita banaka unatoč visoke domaće štednje u bankama i visoke likvidnosti banaka ima linearni karakter te jednako pogađa kreditiranje građana kao i kreditiranje poduzeća što ne može imati dugoročne negativne posljedice. narodne banke su sporije rasle nego prethodnih godina i na kraju trećeg kvartala iznose 8,8 milijardi eura što je 8,1% više u odnosu na rujan 2006. godine. Usporavanje kreditne aktivnosti banaka usporilo je i zaduživanje banaka u inozemstvu. Na domaćem tržištu novca došlo je do rasta međubankarskih kamatnih stopa te je dosegla 5,46%. Kamatne stope poslovnih banaka na kredite u ovom razdoblju su bile stabilne da bi snažnije porasle u trećem kvartalu i dosegle lagani prosjek od 6,56%. Jednako su porasle i kamatne stope na oročene kunske depozite koje su u lipnju 2007. dosegle 4,55%. Tržište kapitala je u prvom polugodištu bilo dinamično, prosječan dnevni promet dionicama je iznosio 13,5 milijuna eura što je više nego u Ljubljani gdje je zabilježeno 8 milijuna, ali značajno manje nego u Budimpešti gdje je 205 milijuna eura. Zagrebačka burza je u lipnju imala ukupne kapitalizaciju 42 milijuna 908 eura što je više od Budimpešte, Ljubljane i Bratislave, a manje od Praga uz niži prosječan dnevni promet. Zagrebačko tržište kapitala dakle tek mora dosegnuti promet usporedivih burzi. Međunarodni odnosi nam govore da je deficit platne bilance u prvom polugodištu 2007. godine iznosio 3,4 milijarde eura što je za 3,6% više nego u prethodnoj godini. Robni izvoz se povećao za 12,3% što je niži rast nego 2006. i predstavlja upozorenje o mogućoj promjeni trenda. Robni uvoz je porastao 12,5% i niži je nego u 2006. godini. Neposredna strana ulaganja u ovom razdoblju su iznosila 2,1 milijardu eura što je više 60% nego prethodne godine. Najveći dio izravnih ulaganja bio je u bankarskom sektoru kroz dokapitalizaciju banaka u inozemnom vlasništvu. U istom razdoblju su međutim domaće pravne osobe povećale svoja ulaganja izvan Hrvatske. U ovom razdoblju su ostvarena pozitivna fiskalna kretanja, prihodi konsolidirane države, centralne države, fondovi, lokalna samouprava porasli su čak 13,1% u odnosu na 2006. godinu. Osim snažnog rasta PDV-a i prihoda od trošarina porasli su i prihodi temeljem poreza na dobit. Rashodi su porasli 6,7%. Najveći udio imaju rashodi za socijalne naknade, te rashodi za plaće zaposlenika u državnoj upravi, broj zaposlenih u javnom sektoru je porastao što zasigurno ne predstavlja dobar trend. Manjak konsolidirane države u prvom polugodištu iznosio je 0,3 milijarde kuna. Državni dug bez duga HBOR-a je porastao za 1,8 milijardi u usporedbi s krajem 2006. godine. Unutarnji dug rastao je brže od vanjskog. Potencijalni dug na ime državnih jamstava je također porastao i to za 0,8 milijardi kuna. je na kraju lipnja 2007. godine poslovale 33 banke od čega 6 velikih, 4 srednje i 33 male banke. Ukupna aktiva svih banaka na kraju prvog polugodišta iznosila je 325 milijardi i porasla je za 6,8% u odnosu na 2006. godinu. Banke su u ovom razdoblju ostvarile rast dobiti za čak 20,3% na prvo polugodište 2006. godine. Hrvatska narodna banka je u prvom polugodištu ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 456 milijuna kuna što je značajno i poboljšanje u odnosu na isto razdoblje 2006. godine kada je ostvaren gubitak od 494 milijuna kuna. Na pozitivan trend poslovanja Hrvatske narodne banke najveći utjecaj su imale niže negativne tečajne razlike. Klub HSS-a prihvaća ovakovo izvješće i glasovati će za izvješće za prvih šest mjeseci. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženom zastupniku. Time smo završili raspravu po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prije toga želim obavijestiti da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika, isteklo vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od 10 minuta u 11,33 minute. Prvi uvaženi zastupnik za pojedinačnu raspravu Željko Turk. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege. Dozvolite mi da vam se obratim sa nekoliko riječi, a vezano na temu Izvješće Hrvatske narodne banke za razdoblje 1. do 6. mjesec 2007. godine i normalno odmah uz opasku da je trebalo bolje razgraničiti obrazloženja uvažavajući samu temu, točku ovog dnevnog reda, a to je šestomjesečno izvješće uvažavajući i napomene za ostali dio godine a koje se na tu temu odnose. odmah možemo primijetiti da u okviru gospodarske aktivnosti i njegovih odnosa na društveni brutoproizvod možemo konstatirati da nakon blagog ubrzanja gospodarskog rasta sa 4,3% u 2005. godini na 4,8 u 2006. činjenica za prvih šest mjeseci 2007. godine on 6,8% ili nešto manje ukupno do kraja godine što svakako je odraz jednog zamjetnog porasta kako osobne potrošnje, ali isto tako snažnih rasta izvoza, snažnijeg rasta bruto dodane vrijednosti i s tim odmah u svezi i u skladu sa tom gospodarskom aktivnošću u prvom polugodištu 2007. godine ostvarena su zaista pozitivna kretanja na tržištu rada i da smanjenje stopa registrirane nezaposlenosti sa 16,7% u 12. mjesecu 2006. na 14,1% u promatranom razdoblju, prvih šest mjeseci 2007. godine,

sa 147 na prvih šest mjeseci. Isto tako zabilježen je i realni rast bruto i neto plaće isplaćenom u tom razdoblju. S tim u vezi inflacija samih potrošačkih cijena na kraju 2006. godine iznosila je 2% gdje je za primijetiti da je domaća stopa inflacije u tom periodu ostvarena samo za 0,1% već u onoj euro zoni u promatranom razdoblju te se ona snizila do kraja šestog mjeseca na 1,9%. No, svakako činjenica kao što je ovdje primijećeno da je u u 3. i 4. tromjesečju primijećen rast, ali je važno za primijetiti kao što je ovdje utvrđeno da je na rast cijena inflacije bitno utjecalo kako cijene energenata tako i cijene poljoprivrednih proizvoda, pa je zgodno za konstatirati da vas i nas podsjetim da je udio cijene prehrane i bezalkoholnog pića u košarici za obračun indexa potrošačkih cijena u euro zoni iznosi 15,6%, a u Hrvatskoj je taj udio znatno veći i on iznosi preko 30% te na taj način i bitno utječe i povećava taj taj dio, posebice dakle prehrambenog dijela na cijene odnosno inflaciju. Konstatirano je svakako da je i plasman banaka na međubankarski sektor smanjen sa 22,9% 2006., na 17 ili 17,4% u trećem kvartalu te je u tom vremenu središnja banka se nastavila koristiti mjerama za usporavanje rasta prekomjernog zaduživanja banaka na domaćin sektorima da bi na taj način ublažila vanjske neravnoteže. Shodno tome donijela je i dodatne određene odluke uz instrument obavezne pričuve od 55% te uz propisanu minimalnu likvidnost donijela odluku o upisu obveznih blagajničkih zapisa radi usporavanja godišnjeg rasta plasmana banaka. Tim opisanim mjerama središnja banka je pridonijela smanjivanju inozemnog duga poslovnih banaka i usporavanje njihove kreditne aktivnosti, a svakako treba istaknuti kako su ti spomenuti pozitivni pomaci ostvareni u jednom makroekonomskom okruženju koji karakteriziraju iznimno dinamičan, realni rast, dobra kunska likvidnost. I unatoč tom visokom priljevu kapitala iz inozemstva stabilan tečaj domaće valute. Štoviše kažu spomenuta ograničenja središnje banke vezana uz inozemno zaduživanje potaknula banke i na promicanje i poticanje domaće štednje te shodno tome i rezultirala njezinim porastom. Reći ću i da su i na tržištu kapitala bila primijećena pozitivna kretanja koja su se nastavila u prvom polugodištu te je zabilježeno veliki polugodišnji promet dionica, dakle da najveća vrijednost burzovnog indexa Crobex. A ovdje ću se možda još osvrnuti u svom nastavku i na dio državnih financija i fiskalnih kretanja te dakle možemo konstatirati da su tijekom prvog polugodišta 2007. ostvarena pozitivna fiskalna kretanja koja se najviše očituju u tome da temeljem snažnog rasta gospodarske aktivnosti zabilježen je njihov visok godišnji rast prihoda, preko 13% viši nego lani, što je inače i dvostruko više od, dvostruko brže od rasta rashoda. A trebamo svakako konstatirati da je u to vrijeme i nastavljena snažna investicijska aktivnost države odražavajući svakako i prije svega i daljnja ulaganja u cestovnu infrastrukturu. Svakako treba zaključiti da su takva kretanja rezultirala manjem, znatnim smanjenjem manjka konsolidirane opće države, a time i s tim u svezi i njezina manja izražena potreba za zaduživanjem. Pri tome je svoje financijske potrebe država uvelike namirivala na domaćem financijskom tržištu nastojeći tako smanjiti svoju eksternu izloženost i pridonijeti stabilizaciji udjela inozemnog duga Republike Hrvatske u bruto domaćem proizvodu. U prvih šest mjeseci prihodi konsolidirane države iznosili su 59,9 milijardi kuna, a tome kao što je već rečeno najveći doprinos dali su prihodi od PDV-a, od socijalnih doprinosa te prihodi od poreza na dobit. Iz toga možemo dakle zaključit da posebno prihodi koji su od PDV-a sa godišnjim rastom od 11%, prihodi od trošarina na naftne derivate, duhanske proizvode i osobne automobile u tome imaju svakako dominantnu ulogu. Za konstatirati je da prihodi od poreza na dobit u razdoblju siječanj-lipanj ostvaruju iznimno visoki rast od 25% i k tome dodamo iznad prosječno povećanje poreza na dohodak. Rashodi u isto vrijeme iznosili su 55,3 milijarde kuna što je u istom, u odnosu na isti period od 2006. povećanje za 6% uz konstataciju da je prije svega povećanje vezano uz uz rashode za zaposlene, socijalne naknade te korištenje dobara i usluga. Razlika između ostvarenih prihoda i rashoda na razini te konsolidirane opće države za prvo polugodište iznosili su pozitivnih 4,6 milijardi kuna što je četiri puta više od stanja salda u prvih šest mjeseci 2006. godine uz konstataciju da je u isto vrijeme država nastavila intenzivno investiranje, pa je njezina nefinanancijska imovina povećana za nepune 4 milijarde kuna. Uvažavajući ovdje navedeno te uvažavajući opaske kolega i predsjednika kluba HDZ-a koristim priliku da ću i ovo izvješće Hrvatske narodne banke prihvatiti. Hvala. **Jarnjak, Uvažena zastupnica Nevenka Majdenić. narodne banke, kolegice i kolege. Iako se ovo izvješće odnosi na razdoblje za prvo polugodište 2007. godine smatram da je korisno ga proanalizirati i vidjeti kako su mjere i monetarne i fiskalne politike naravno uzimanjem u obzir i kretanje u svjetskom gospodarstvu, kako su utjecale na gospodarske aktivnosti, na tržište rada, kretanje cijena i tečaja, tržište novca i kapitala, koji su to pokazatelji poslovanja bankovnih institucija te Hrvatske narodne banke. Ono što je vidljivo iz izvješća je to da su uvjeti u kojima su se odvijale gospodarske i ukupne društvene aktivnosti u prvom polugodištu bili stabilni bez turbulencija, stresova i neočekivanih iznenađenja bilo koje vrste. Ostvaren je visok i stabilan rast gospodarske aktivnosti od 6,8 bruto domaćeg proizvoda. Dakle, znatno je veća stopa od stope u protekle dvije godine. samo da kažem da je 2005. godine stopa bruto domaćeg proizvoda bila 4,3%, 2006. 4,8%, dakle ovo je stvarno jedan visok i stabilan rast u prvih šest mjeseci 2007. godine od 6,8%. Mislim da je potrebno navesti stope gospodarskog rasta u međunarodnom okružju. Dakle, razmjerno snažan rast svjetskog gospodarstva stopa bruto domaćeg proizvoda je prešla 5%. U tom rastu bruto domaćeg proizvoda u svijetu američko gospodarsko je u prvom polugodištu ostvarilo rast od 2,3%. Razmjerno snažan gospodarski rast zabilježen je u zemljama u razvoju koji predvode Kina, Indija i Rusija. U euro zoni je u prvoj polovini 2007. godine zabilježen stabilan ali nešto umjereniji gospodarski rast od 2,5% koji je bio popraćen niskom i stabilnom inflacijom. Godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj koja je na kraju 2006. godine iznosila 2% snizila se na kraju prvog polugodišta na 1,9%. Gospodarska aktivnost potaknuta je i pozitivna kretanja na tržištu rada. Registrirana je nezaposlenost, smanjena je i na mjesečnoj i godišnjoj razini. Na kraju lipnja u evidenciji nezaposlenih dakle registrirana nezaposlenost smanjena je sa 20 tisuća 400 osoba za 20 tisuća 400 osoba ili 6,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Dobar je pokazatelj i zaposlenost odnosno broj osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji je u tom razdoblju rastao po stopi od 2,7%. I u takvim vrlo povoljnim uvjetima intervencije monetarne politike središnje banke središnja banka je nastavila koristiti mjere za usporavanje rasta kredita banaka i njihovog inozemnog zaduživanja. Pri tome je uz već postojeći instrument granične obvezne pričuve od 55% održavanja minimalne devizne likvidnosti uvela i novu mjera obveza upisa blagajničkih zapisa radi usporavanja rasta plasmana kredita banaka. Na novčanom tržištu tijekom prvog polugodišta nastavilo se razdoblje relativno niskih i stabilnih kamatnih stopa. Ovako povoljno kretanje kamatnih stopa dovelo je do pojačane potražnje za kunama kod određene skupine banaka do očuvanja njihove kunske likvidnosti što je rezultiralo intervencijom Hrvatske narodne banke primjenom instrumenata monetarne politike o kojima sam malo prije govorila. Mislim da je dobro za napomenuti da je u prvom polugodištu 2007. godine zabilježen i snažan rast kunskih i deviznih depozita, dakle banke su se okrenule privlačenju domaće štednje i povećani su depoziti za 8,8 milijardi kuna. Kao i kretanje na novčanom tržištu tako i kretanje na domaćem tržištu kapitala izuzetno su važna za gospodarsku aktivnost svake zemlje pa naravno sigurno i Hrvatske. Tržište kapitala u prvom polugodištu prošle godine obilježio je do sada najveći polugodišnji promet dionica 10 milijardi kuna a povećana transakcija dovela je na najveću vrijednost burzovni indeks Crobex. Isto tako, potrebno je istaći da je ostvaren i do sada najveći polugodišnji promet obveznica ali također moramo reći nastavak zaduživanja gradova i trgovačkih društava kao i države na domaćem tržištu kapitala. U području međunarodnih transakcija ovo je razdoblje obilježio usporeni rast ino duga. Banke su smanjile svoje obveze za 0,4 milijarde eura u odnosu na kraj 2006. godine. Inozemni dug države smanjio se za 0,1 milijardu eura, međutim istovremeno su poduzeća nastavila povećavati svoj ino dug prema ino bankama i prema povezanim poduzećima u inozemstvu i to u iznosu od 31,7% prosječna godišnja stopa. No, ja bih tu istaknula nešto, da smatram da zaduženja poduzeća nisu usmjerena u cilju osobne potrošnje već u razvoj poduzeća, u cilju povećanja proizvodnje i proširenje poslovanja i kratkoročno a posebno dugoročno one će doprinijeti gospodarskom rastu a samim tim i povećanom standardu naših građana. I zbog toga mislim da je to i dobar razlog opredjeljenja naše Vlade za ulazak u Europsku uniju s obzirom da je najveći dio ino zaduženja iz zemalja uniju kao i NATO sigurno da će doprinijeti dodatnom povećanju kreditnog rejtinga. I dakle, pozdravljam sve aktivnosti Vlade na tom putu. Kao rezultat snažne gospodarske aktivnosti i konsolidacije državnih financija u prvom polugodištu ostvaren je dvostruko brži rast prihoda od 13,1% u odnosu na rashode koji su rasli 6,7%. nastavak investicijskih aktivnosti posebno u cestovnu infrastrukturu. To je dovelo do smanjenja duga opće države i do stabilizacije udjela ino duga Republike Hrvatske u bruto domaćem proizvodu. Smatram da je također potrebno reći a to evo i istaknuti a to piše i u ovom izvješću da su početkom godine stupile na snagu izmjene Zakona o financiranju lokalne i područne samouprave kojima je izvršena decentralizacija prihoda po kojoj prihod od poreza na dobit pripada državi a dio prihoda od poreza na dohodak općinama, gradovima i županijama. Evo i da kažem u mom gradu Valpovu znatno su povećani, s te osnove porezni prihodi. I tako bi mogli nizati i nabrajati još mnogo pozitivnih pokazatelja, o uspješnosti ove Vladine politike u svim segmentima koje ovo Izvješće Hrvatske narodne banke prikazuje. Evo i ja kažem da ću podržati ovo izvješće. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Uvaženi zastupnik Boris Matković, prvi. Izvolite. **Matković, Borislav (HDZ)** Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege, posebno uvažena kolegice Majdenić, pridružujem se vašem pozivu, našem potpredsjedniku gospodinu Vladimimu Šeksu uz dobre želje za vrlo brzo ozdravljenje i povratak među nas. Vrlo lijepo ste iznijeli i govorili o dobrim i pozitivnim pokazateljima. Možda, ja bih nadopunio nešto što je vezano za robnu razmjenu, isto tako vrlo važno, a to je ipak činjenica da je slabiji rast izvoza posebice se očitao u prvom tromjesečju i na to je uzrokovao uglavnom manji izvoz brodova te nafte i njenih derivata a uzrok je bio utjecaj baznoga razdoblja te posebice, to treba kazati, je li, sporijeg rasta izvoznih cijena. Međutim, treba kazati i pozitivno nešto o tom, da je u drugom tromjesečju 2007. godine rast robnog izvoza se povećao. Došlo je do povećanog izvoza brodova, ali isto tako nafte i naftinih derivata, elektrostrojeva, aparata, uređaja, medicinskih i farmaceutskih proizvoda, da bi se isti trend nastavio i u srpnju u srpnju i kolovozu iste godine i to sa istim pokazateljima, te posebice još uz navedene proizvode uz izvoz žitarica. ono što je vrlo znakovito to je da se to posebice, relativni rast odnosi na nove članice dakle, zemlje Europske unije, odnosno na nama ovdje bliske u regiji Srbiju, Crnu Goru, Goru, Bosnu i Hercegovinu. A istovremeno treba kazati da od siječnja do kolovoza 2007. godine robni uvoz je rastao sporije u odnosu na prethodnu godinu a to je vrlo znakovito. Zahvaljujem. I druga replika, uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa mislim da treba naglasiti ovu komponentu koja je vezana uz procese sigurnosnih integracija kada govorimo o makroekonomskoj stabilnosti Republike Hrvatske danas, sutra, narednih godina. S obzirom na još uvijek turbulentne, sigurnosne i političke procese na ovim prostorima. Priznanje Kosova, ne izvjesni izbori i izborni rezultati u Srbiji, Hercegovine. Taj pozitivni integracijski efekt koji će imati na Republiku Hrvatsku, na njenu makroekonomsku stabilnost, ulaskom u NATO, zaslužuje, ja bih rekao i ovakav eksplicitni komentar. U svakom slučaju, ti pozitivni efekti mogu utjecati na dobar kreditni reiting Republike Hrvatske i u ovakvim turbulentnim političkim vremenima kroz minimizaciju sigurnosnih rizika, na povećanje direktnih stranih ulaganja i to su sve one komponente koje usprkos nepovoljnih, političko sigurnosnih uvjeta osiguravaju jednu makroekonomsku sigurnost kroz mudru, i ja bih rekao, dalekovidnu vanjsku politiku Vlade Republike Hrvatske. Zahvaljujem. U ime predlagača vice guverner Boris Vujčić. **Vujčić, Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Ja, naravno ne mogu se osvrnuti na sve što je rećeno ovdje, ali samo na par stvari, ja mislim da bi trebao se osvrnuti. Prvo je ono što se provlačilo kroz sve diskusije praktički koje sam sada čuo, a to je struktura izvješća, odnosno vremensko razdoblje za koje se izvješće šalje. Hrvatska narodna banka je smatrala da kada dođemo u Sabor da bi bilo u redu da zastupnike izvijestimo o tome što se događa do danas i kakav je plan monetarne politike za 2008. godinu. Naime, za nas je puno lakše pričati samo o prvih 6 mjeseci 20087. godine. Za njih imamo podatke, to se dogodilo prije 9 mjeseci, ali smo mislili da će vas više zanimati što se događa do danas i kakvi su naši planovi monetarne politike do kraja godine. Međutim, u svim raspravama sam čuo da bi se u biti trebali koncentrirati na prvih 6 mjeseci. Ne postoji ništa u zakonu što govori o tome kako bi mi morali izvještavati Sabor. U Zakonu kaže da Hrvatska narodna banka najmanje dva puta godišnje izvješćuje Sabor o tekućim kretnjama koje se tiču financijskog sustava kretanja cijena i monetarne politike. Prema tome, ukoliko vi želite da postoji nekakva posebna forma Izvješća, ukoliko želite da to bude samo 6 mjeseci, za nas to nije problem, dapače, za nas je to lakše. Mi smo jednostavno mislili da u trećem mjesecu 2008. godine, govoriti o prvih 6 mjeseci 2007. godine je pomalo deplasirano. zato sam ja i u svom izlaganju vam rekao, čak i što mislimo raditi u 2008. godini. Ali velim, otvoreni smo i možemo ostati u kontaktu sa Saborom za iduće izvješće kada ga šaljemo da se dogovorimo kako želite da vas o tome izvještavamo. Moram isto tako reći da je ovo Izvješće poslano u 12 mjesecu u Sabor, je li, usvojeno je u 11. mjesecu na Savjetu Hrvatske narodne banke, ali evo, o njemu se raspravlja u 3 mjesecu 2008. godine, je li, to je bilo i zbog izbora, uspostave Sabora itd.. Što se tiče, nekih zahtjeva koji su se čuli oko Izvješća. Nema nikakvih problema da ih mi uvrstimo unutra, iako su neki bili, ja bih rekao čak, različiti, jedno jedno je da se više koncentriramo na osnovne ciljeve, da napravimo nekakav sadržaj oko ostvarivanja najznačajnih ciljeva, što je rekao Ljubo Jurčić, to možemo, uvijek možemo staviti na početak, pogotovo za one koji možda nisu ekonomisti ili koji žele brže proći kroz to Izvješće, jedno izvršno izvješće, sažetak i to ćemo za iduće izvješće i napraviti, da bude vam lakše proći kroz to. Također je bilo sugerirano da više kažemo

Bilo je također zahtijevano od nas da kažemo nešto više o kontroli banaka, i to ćemo vas obavijestiti. Znači, koliko kontrola je banaka izvršeno, koliko aktive je pregledano, koje banke su nadzirane itd.. To nije nikakav problem, ali to će proširiti to Izvješće. Što se tiče nekih primjedbi samo koje su se ponavljale ili koje su se više puta spomenule. Jedna je bila bankovni sustav, da radi kao monopol ili oligopol, da ima vrlo visoke prihode i da bi se trebala pojačati konkurencija. Dvije stvari možda samo da kažem oko toga. Prva je, da je dobit bankovnog sustava u 2007. godini u velikoj mjeri tako visoka zbog visoke dokapitalizacije, što znači da je ukupna dobit porasla budući da su izvori sredstava pojeftinili, oni su došli kao kapital dok je prosječni povrat na kapital, znači na onaj roje tzv. pao. A konkurencija po svim pokazateljima koji pokazuju konkurenciju u bankovnom sustavu u Hrvatskoj je vrlo visoka. Dapače, u međunarodnim usporedbama istraživanja pokazuju da je konkurencija u hrvatskom bankovnom sustavu jedna od najviših u Europi. Tako da u ovom trenutku imamo dosta jaku konkurenciju po našoj ocjeni u bankovnom sustavu. Bilo je također rečeno da ćemo imati problema sa obveznom rezervom pri ulasku ne, u Europsku monetarnu uniju jel, jer se stopa obvezne rezerve ona se ne može ni prepolavljati nego jednostavno ulaskom u europsku monetarnu uniju preuzimamo obvezu da stopu obvezne rezerve svedemo na 2% koliko ona je u monetarnoj uniji. Kada bi se to dogodilo na način da mi u jednom trenutku stopu obvezne rezerve spustimo sa sadašnjih 17% na 2% to bi doista izazvalo likvidnosni šok na tržištu koji se ne bi mogao podnijeti. Međutim, to se neće dogoditi. Za tako nešto postoje načini da se napravi jedna prijelazna faza dugoročna, pet do deset godina kako ne bi došlo do likvidnosnog šoka i zemlje koje su ulazite u Europsku monetarnu uniju poput Slovenije koje su imale visoku stopu obvezne rezerve su to učinile. Mi ćemo to isto učiniti u trenutku kad za to dođe potreba. Već sada znamo što ćemo učiniti, a ako bude potrebe u nekom budućem izvješću, odnosno kad budemo blizu Europske unije možemo to objasniti i Saboru. To se jednostavno može postići recimo stvaranjem jedne dugoročne obveznice kojom se ta sredstva imobiliziraju, odnosno gradualno otpuštaju kroz rok od pet, šest, sedam, osam, devet, deset godina koliko je to potrebno. Što se tiče stabilnosti bankovnog sustava ja mislim da je to važno reći, bilo je postavljeno pitanje da li su naše banke stavile a ja mislim da jesu apsolutno. Ja želim još jednom ponoviti da je ocjena Hrvatske narodne banke da je hrvatski bankovni sustav stabilan i to nije ocjena samo Hrvatske narodne banke.

koja je također bila u Zagrebu nedavno. Sve ocjene govore o tome da je bankovni sustav stabilan. On je visoko kapitaliziran. 15% stope adekvatnosti kapitala, dosta veliki jastuk kroz dobit koji može podnijeti znatno velike, znatne šokove čak i u kvarenju aktive. Mi radimo tzv. stres testing, odnosno podvrgavamo suvremenim metodama analize rada, analizi bankovne bilance na pojedine negativne promjene do kojih može doći i sve one pokazuju da je bankovni sustav u Hrvatskoj stabilan. Kao i uvijek se tu i tamo postavlja pitanje nerealnog tečaja kune. Ja imam ponekad osjećaj da sam to već svakom na ulici tri puta objasnio. Govorim to deset godina. Ponovit ću još jedan puta. Hrvatska sa strukturom svog financijskog sustava u kojem 80% depozita u bankovnom sustavu čini strana valuta jednostavno nema izbor nego voditi politiku stabilnog tečaja. Zbog čega? Zbog toga, jer ako imate 80% pasive u stranoj valuti kao banka, onda vi morate osiguravati se od tečajnog rizika, …/Govornik se ne razumije./… na način da i na strani aktive imate isto toliko aktive denominirano u stranoj valuti što naše banke kao dobri gospodari vlastitih tečajnih rizika i rade. Svake disk menadžer u banci to radi. Međutim, time prenose tečajni rizik na onoga kome daju kredit, na zajmoprimca. Zajmoprimac ima prihode u kunama, ima obvezu u euru, švicarskom franku ili bilo čemu drugome. Jedini koji u takvoj situaciji kada imate 80% depozita u stranoj valuti, a to nema niti jedna zemlja u Europskoj uniji ili središnjoj istočnoj Europi jedini koji može osiguravati kompletan financijski sustav i time gospodarstvo od tečajnog rizika u Hrvatskoj je Hrvatska narodna banka osiguravanjem stabilnog tečaja. Ukoliko stabilni tečaj ode svi ti rizici će se efektuirati kroz bilance banaka, prenijeti na zajmoprimce i prenijeti na koncu na rast inflacije. To ne smijemo dopustiti. Takve situacije smo imali u bivšoj Jugoslaviji. Oni koji se sjećaju što je bilo u bivšoj Jugoslaviji sjetit će se razdoblja inflacija, hiperinflacija. Sjetite se početka devedesetih u Hrvatskoj. To ne smijemo dopustiti.

nije negativna ocjena nego je Europska komisija rekla da ga treba nadopuniti i uskoro će u Sabor doći izmijenjeni Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci kojim se znači dodatna neovisnost postiže i dodatne odredbe o integraciji u …/Govornik Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvažena zastupnica Nevenka Majdenić. ispravila viceguvernera. U stvari kada je govorio o tome da zastupnici uglavnom sad govore o podacima za prvih šest mjeseci, a trebalo bi možda u tom smjeru govoriti s obzirom na ove podatke koji su poznati sad na neki način i za cijelu 2007. godinu. No, evo ja samo želim reći da mi kao saborski zastupnici moramo dakle argumentirano govoriti. A mi možemo govoriti samo o ovim podacima koje imamo ovdje u ovom izvješću. Svjesni smo da svaka jedna tako paušalna ocjena pogotovo na tržištu kapitala i tržištu novca može imati baš negativne posljedice na financijsko tržište, a samim tim i rasna gospodarstva. je jako dobro kada se mi ovdje baš koncentriramo na ovo izvješće od prve do šest mjeseci. Jer kažem, prate nas i gospodarstvenici i nekad naše nečije ili proizvoljno mišljenje prihvate ozbiljno, a to nekad i ne bude dobro. Idemo dalje. Uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, uvaženi predstavnici Ministarstva financija i Hrvatske narodne banke. već se vodi polemika oko toga o kojem izvješću raspravljamo, o kojim makroekonomskim podacima itd. No, neovisno o tome što je izvješće doista sačinjeno za prvu prvu polovicu godine 2007. i što na nekim mjestima imamo i podatke do 11. mjeseca 2007. mislim da ne možemo ignorirati činjenicu da je Hrvatski sabor usvojio Državni proračun za 2008., da smo taj proračun usvajali na temelju makroekonomskih pokazatelja za cijelu 2007. godinu i da isto tako raspravljajući o ovom izvješću neovisno što je ono za određeno razdoblje u prošloj godini, ne možemo ignorirati činjenicu da se posebice u drugoj polovici 2007. godine i početkom 2008. da da su se počele događati na globalnom tržištu određene promjene, određeni događaji, određeni problemi, krize itd. koje su sigurno bitno utjecale i na ekonomije u okružju, ali jasno i na hrvatsko gospodarstvo. Tako da izvješće možda se čini u nekim trenucima nekonzistentno, ali ja mislim da je dobro da sve ono što se događalo do dana njegovog usvajanja pa evo računajući ovo dok nije došao u Sabor, da u njemu stoji. Naime, od ovih problema od ovih promjena, krajem 2007. početak 2008. godine i ono što je bitno utjecalo i što će determinirati i našu monetarnu i fiskalnu politiku rekao bih 2008. ali sigurno i u narednom razdoblju je porast cijena sirove nafte na svjetskim tržištima, energetska kriza, isto tako porast cijena prehrambenih proizvoda i sirovina prehrambene industrije i tu posebno možemo govoriti o utjecaju u Republici Hrvatskoj jer znamo da upravo značajan udio u rashodima domaćinstava ima prehrana. Isto tako financijske turbulencije na bankarskom tržištu Sjedinjenih Američkih Država što ovako izgleda prostorno daleko, međutim itekako ima utjecaj na globalnu visinu kamata, cijenu novca i uopće bankarski sustav. Zatim tu je porast inflacije i kamatnih stopa u EU zoni, što sigurno utječe i na cijenu novca i na visinu kamata ali isto tako i na razinu investicija. Također kao neizravan utjecaj to je usporavanje gospodarskog rasta u zemljama koji su nam najznačajniji vanjskotrgovinski partneri. Prema tome sve su to kretanja koja sigurno značajno i bitno utječu i na monetarnu i na fiskalnu politiku. Upravo zbog takve situacije, upravo zbog takvog okružja u kojem se nalazimo, u kojem se nalazi hrvatsko gospodarstvo, važno je reći da je nužno očuvati makroekonomsku stabilnost i poticati gospodarski rast i to onaj održivi gospodarski rast. To je važno zbog nas, zbog našega gospodarstva, to je važno zbog ulagača u Republiku Hrvatsku, ali to je važno i zbog ove situacije u kojoj se nalazi Republika Hrvatska, dakle kao zemlja koja pregovara, koja ulazi u asocijacije i sam taj ulazak i naša pripremljenost itd. isto se temelji dakle na makroekonomskoj stabilnosti. Ja bih samo podsjetio vezano za proračun i za onaj prvi dio one fiskalne politike, dakle da proračun kojeg smo usvojili je vrlo realan, on realno procjenjuje rast BDP-a u 2008. od 4,5% i ono što je važno da ta fiskalna politika ide u smjeru promocije štedljivosti države. Tu prije svega mislim na onaj deficit opće države od 2,3% GDP-a i činjenice da prvi puta proračun ima primarni suficit, dakle po prvi puta država pokriva svoju potrošnju iz prihoda i negdje oko milijardu kuna još je ostalo i za otplatu dugova. Naime, danas u Republici Hrvatskoj i na razini struke raspravlja se pa ima i onih koji zagovaraju da bi se Republika Hrvatska trebala snažnije zaduživati i da bito zaduživanje trebalo ići u korist povećanja potrošnje, ali one investicijske, dakle u poduzeća, nove investicije itd. No, smatram da upravo u uvjetima procijenjene inflacije za 2008. godinu, dakle ovih 5,2% i isto tako imajući u vidu ovo neizvjesno globalno okružje i ova kretanja pa i uzimajući u obzir i postojeću energetsku krizu da proračun mora biti na tragu obuzdavanja državne potrošnje i još jače kontrole rashoda i smanjenja deficita. To je ono što bi trebalo ostaviti više prostora za generiranje rasta u privatnom sektoru, dakle sektoru koji bi trebao s druge strane opet generirati gospodarski rast i novo zapošljavanje. Zašto ovo govorim? Ovakva fiskalna politika traži potporu i u monetarnoj politici, dakle u mjerama Hrvatske narodne banke. Naime ono što su naša očekivanja, a to je da monetarna politika Hrvatske narodne banke bude restriktivna posebice u rastu plasmana kredita i isto tako da bude restriktivna oko inozemnog zaduživanja banaka. Dakle potrebno je koristiti sve mehanizme monetarne politike koji bi smanjili kreditnu ekspanziju, koji bi smanjili plasman kredita posebice u onu potrošnju, onu osobnu potrošnju. Ne znam možemo tu govoriti i o automobilima itd., dakle onu potrošnju koja nije uključena u stvaranje novih vrijednosti i koja nije u funkciji povećanja proizvodnje jer takva situacija sigurno da nije dobra za hrvatsko gospodarstvo. Isto tako treba kontinuirano raditi neovisno o ovim već donešenim mjerama na smanjenje inozemnog duga kao jednog od velikih problema hrvatskoga gospodarstva. Jer povećanje toga vanjskog duga može ići u dva smjera. Jedan je da imamo povećanje inflacije, a drugi je da imamo generirani i dugotrajno povećanje uvoza. Prema tome mjere Hrvatske narodne banke, mjere monetarne politike moraju prije svega raditi restriktivno, dakle oko rasta kreditne ekspanzije, rasta plasmana i s druge strane oko smanjenja zaduživanja banaka u inozemstvu. Jer i jedno i drugo je opasno. S jedne strane inflacija s druge strane mogućnost generiranja i povećanja uvoza. Također bilo je ovdje priče o politici tečaja. Naša monetarna politika mora biti i dalje usmjerena na očuvanje stabilnosti tečaja i obranu od tečaja od deprecijacije upravo da bi se ublažili inflacijski učinci. Prema tome, ja sam za očuvanje stabilnosti tečaja i mislim da u ovom trenutku pa i ovo što je rekao viceguverner, dakle oko stanja naših depozita i uopće stabilnosti financijskog sustava da je to itekako nužno. Vezano za vanjski dug. Vanjski dug, tu se svi pretpostavljam slažemo, da je veliki problem hrvatskog gospodarstva i da da je dobro što se događa da se taj dug kontinuirano usporava. Međutim, on je još uvijek ogroman, on je još uvijek velik, dakle 32 milijarde su u igri. Ono što ohrabruje da je mjerama monetarne politike pa i fiskalne politike, dakle da imamo usporavanje toga vanjskog duga i da je udio države i da je udio banaka u proteklom razdoblju smanjen sa nekakvih 23,3 u ukupnom dugu, smanjen je na 20,6., dakle, udio države. isto tako imamo smanjenje kod banaka sa 34 na 27,6%. I zato su važne bile ove mjere kojima je Hrvatska narodna banka ograničila obvezne pričuve od 55%, čime su poskupljena sredstva pribavljena na osnovi inozemnog zaduživanja poslovnih banaka. I drugo, to je ova Odluka o upisu obvezničkih blagajničkih zapisa radi usporavanja godišnjeg rasta plasmana banaka. Mi imamo podatak da je uvođenjem tih mjera vanjski dug banaka smanjen u prvih jedanaest mjeseci 1,4 milijarde eura. Međutim, nije samo pitanje smanjenja vanjskoga duga. Što se tiče zaduživanja banaka još je važniji efekat jer je ta restriktivna monetarna politika prisilila banke da potiču štednju naših građana, da kompenziraju izvore novca koje ne mogu dobiti na inozemnom tržištu, da ih rješavaju ovdje u Republici Hrvatskoj, pa tako imamo povećanje …/Govornik se ne razumije./… za 14 milijardi u tome proteklom razdoblju. I na kraju bi samo kazao da ove mjere koje su uvedene, da bi trebalo donekle preispitati jesu li one dovoljne efikasne i da li možda postoje u odnosu na ove konzervativne metode i druge metode monetarne politike s kojima bi ograničili zaduživanje, jer vidjeli smo da smo u odnosu na državu i banke imali značajno i prekomjerno zaduživanje ostalih sektora, posebno ovog komparativnog sektora. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Miroslav Škoro. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo, kolege zastupnici! Kada je govorio kolega Kovačević oko inozemnog duga, naime evidentno je iz ovog izvješća da je godišnji rast inozemnog duga bio tijekom prve polovine 2007. godine nešto blaži kao što stoji ovdje nego u prethodnoj godini, dakle usporio se sa 13,4% na kraju 2006. na 11,2% na kraju lipnja 2007. godine. I stoji da se to usporavanje u cijelosti može zahvaliti padu inozemnog duga poslovnih banaka. A međutim u isto vrijeme, što kolega Kovačević nije naveo u svom izlaganju s čijem se izlaganjem u krajnjoj liniji potpuno slažem, je činjenica da su u prvoj polovini 2007. godine inozemni dug poduzeća dakle ostali domaći sektori uključujući izravno ulaganje poduzeća, da je rast po prosječnoj godišnjoj stopi od 31,7%, dok je taj postotak u istom razdoblju 2006. godine iznosio 22,9%, 22,9%, iz čega proizlazi da se poduzeća sve intenzivnije zadužuju ne samo kod poslovnih banaka u inozemstvu, nego i kod svojih vlasničkih povezanih poduzeća pa je to još jedna od stvari na koju treba ukazati kada se provodi monetarna politika, jer taj dug raste bez obzira na činjenicu gdje se zadužuju subjekti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I sljedeći je uvaženi zastupnik Davor Huška. Hvala gospodine potpredsjedniče, predstavnici Hrvatske narodne banke, Ministarstvo financija, kolegice i kolege. Pred nama se nalazi Polugodišnje Izvješće Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2007. godine načinjeno u skladu sa člankom 58. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, a prema kojem Hrvatska narodna banka najmanje dva puta godišnje informira Hrvatski sabor o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike. U izvješću je dan prikaz gospodarske aktivnosti tržišta rada, kretanja cijena i tečaja od monetarne politike, novčanih kretanja, tržišta novca i kapitala, međunarodnih transakcija, državnih financija te pokazatelja poslovanja bankarskih institucija kao i rezultat rada Hrvatske narodne banke iskazan kroz financijska izvješća HNB-a na dan 31. lipnja 2007. godine. Sve je to sastavni dio predmetnog izvješća. Smatram da je bitno istaknuti da je sukladno podacima iz financijskog izvješća Hrvatske narodne banke na dan 31. lipnja 2007. godine, Hrvatska narodna banka ostvarila prema iskazanom računu dobiti i gubitka višak prihoda nad rashodima u iznosu većem od 456 milijuna kuna. Koliko god da se ovo polugodišnje izvješće može pohvaliti zbog metodologije izrade velikog broja informacija koje sadrži, toliko se isto može konstatirati da ovo izvješće u ovom trenutku u Hrvatskoj nije previše aktualno. Svi znamo da je u prvoj polovici protekle 2007. godine stanje na području gospodarskih aktivnosti mjereno pokazateljima gospodarskog rasta bilo zadovoljavajuće i više nego dobro sa pozitivnim refleksijama i na tržište rada kroz daljnje povećanje zaposlenosti i kontinuirano smanjenje nezaposlenosti. Također i tržište novca kao i tržište kapitala doživljavalo je dalji rast aktivnosti. Inflacija nije pokazivala nepredviđena kretanja. Sve to je pratio više nego očekivani realni rast bruto domaćeg proizvoda sa stopom od 6,8% koje je ostvareno u promatranom prvom polugodištu, što je znatno veća stopa nego u istom razdoblju prethodne dvije godine. Najznačajniji pokazatelji su upravo stopa nezaposlenosti koja je u promatranom razdoblju smanjena sa 16,7% na 16,1%. Godišnja stopa inflacije sa dva cijela posto na kraju 2006. godine prosinca 1,9%, na kraju drugog tromjesečja znači polugodište 2007. godine. Inflacija u prvih šest mjeseci 2007. godine porasla sa 2,3% od prosinca 2006. godine na samo 2,4% ili za 0,1% u promatranom razdoblju. Sve u svemu ukupni pokazatelji kakvi se samo mogu poželjeti koji nažalost nisu zadržani tijekom cijele 2007. godine. Kako smo čuli od izvjestitelja u osvrt i na drugu polovicu 2007. godine što nije predmet izvješća gdje su istaknuti osnovni razlozi za negativnu promjenu pokazatelja posebno su mi posebno zanimljivi uzroci rasta cijena koji su navedeni. Kao dva osnovna razloga, rast cijena na tržištu energenata i rast cijena na tržištu prehrambenih proizvoda. Sigurno je da se upravo tim problemima bavimo evo već od početka 2008. godine. Nažalost, nitko nije mogao predvidjeti ovakva kretanja. Također takva predviđanja nisu vidljiva ni u ovom polugodišnjem izvješću i zasigurno da će trebati uložiti puno truda i od strane Hrvatske narodne banke i Vlade Republike Hrvatske tj. resornih ministarstava da se kretanje cijena inflacija, kreditne aktivnosti, planirana stopa rasta bruto domaćeg proizvoda zadrže u planiranim vrijednostima tijekom 2008. godine. Upravo zbog svega ovoga i aktualnog trenutka u Hrvatskoj pokazuje se da ovo polugodišnje izvješće za prvo polugodište 2007. godine dolazi sa određenim zakašnjenjem i da nije aktuelno. O tome svjedoči samo izlaganje izvjestitelja i sudionika dosadašnje rasprave te će zasigurno biti zanimljivije izvješće za cijelu 2007. godinu s očekivanim projekcijama i prognozama za 2008. godinu i naredna razdoblja, naravno ako se u nekom primjerenom vremenu a to je do polovice tekuće godine pojavi na dnevnom redu Sabora jer što kasnije ga dobijemo to će i ono samo po sebi biti manje aktualno, imat će manju vrijednost i za nas i za hrvatsku financijsku gospodarsku scenu. u potpunosti podržavam stavove kolege Marića. Smatram da to nije atak na autonomiju i nezavisnost rada Hrvatske narodne banke nego sugestije za rješenje problema i poboljšanje rada. Posebno je zanimljiva konstatacija o pretpostavci da se kunska i devizna obvezna pričuva poslovnih banaka kod Hrvatske narodne banke smanji za 50% a što bi i dalje bilo znatno viša stopa nego u ostalim europskim zemljama. U tom slučaju bi se na hrvatskom tržištu kapitala u kratkom vremenu našlo više od 20 milijardi kuna. To bi zasigurno izazvalo pozitivan gospodarski efekt no ubrzani gospodarski rast, smanjenje kamate odnosno smanjenje cijene kapitala. O tome treba u skoroj budućnosti razmisliti ozbiljno jer je činjenica da se Hrvatska približava članstvu u neće biti previše vremena za dugoročno smanjivanje stope obvezne rezerve, njeno usklađenje na 2% koliko je propisano za zemlje članice Europske Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvo uvaženi zastupnik Slavko Linić. **Linić, Slavko (SDP)** Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ne bih se mogao složiti sa svojim kolegom gospodinom Huškom koji pokušava reći da nije bilo naznaka u prošloj godini o teškoćama i promjenama u gospodarskoj politici Europe i svijeta i da jednostavno nitko nije mogao predvidjeti ono što će se događati u drugoj polovici 2007. godine. Sam guverner Narodne banke je na vrijeme upozoravao da se itekako mora ozbiljno od strane fiskalne politike razmotriti mogućnost povećanja cijene energenata, povećanja cijene hrane ili bolje rečeno problem koji će se nazvati inflacija. Već dvije godine Europa se ozbiljno bavi problemom energetike a u Hrvatskoj aktualna vlast nije vodila odgovornu politiku prema izvorima energetike, izvore energije da bi bili odgovorni u dijelu korištenja vlastitih izvora energije. Cijena nafte od 100 dolara po barelu to je priča koja se u svijetu ja bih rekao raspravlja već dobrih godinu dana ili godinu i pol s obzirom da je ta tema negdje krajem 2006. se pojavila. Prema tome, bilo je jako puno naznaka nažalost odgovora aktuelne vlasti i nositelja fiskalne politike na te teme nije bilo. S obzirom da se vrlo često pokušava govoriti da ovo izvješće govori o šestom mjesecu i da možda nije trebalo govoriti od strane izvjestitelja o toj drugoj polovici onda moramo shvatiti s obzirom da tako kasno raspravljamo o ovom izvješću evidentno je da se moralo dogovoriti danas itekako voditi polemika i rasprava oko rezultata u dijelu druge polovice 2007. godine a od strane monetarne vlasti. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. U jednom dijelu se mogu složiti sa kolegom Linićem vezano za ovaj drugi dio da sa zakašnjenjem raspravljamo o ovom izvješću jer da u njemu i postoje određeni alarmantni i bilo kakvi pozitivni ili negativni pokazatelji ili naznake godinu dana nakon tih događanja raspravljati o tome i donositi nekakve zaključke stvarno bi bilo besmisleno. Sa prvim djelom replike ne mogu se složiti jer smatram i znam jer pratim takva događanja da je Vlada Republike Hrvatske poduzela sve pogotovo na području energetike, na području osiguranja alternativnih izvora energije gdje stvarno pratimo i zadatke koje nam je propisala Europska unija kao zemlji koja je u predpristupnoj fazi ulaska u Europsku uniju. Također posebnu pažnju posvećujemo radu Fonda za energetsku učinkovitost za koju smatram da je jedan od najvažnijih upravo fondova u Republici Hrvatskoj jer se bavi tom posebnom osjetljivom i značajnom materijom a kad uzmete ove pretpostavke i procjene rasta cijena, događanja na tržištu i prehrambenih proizvoda, područja energetike, financijskom tržištu najbolje vam govori o tome kakve su procjene bile i stručnjaka i burzovnih mešetara i svih ostalih aktivista na području gospodarstva i financija da nitko nije predviđao prije godinu dana ovakav kraj 2007. godine početak 2008. godine. Nigdje nijedna takva pretpostavka se nije mogla čuti. Pretpostavke o očekivanom rastu energenata da i od samog guvernera gospodina Rohatinskog i od predstavnika Vlade Republike Hrvatske ali zasigurno ne u mjeri, ne u postotku, ne u iznosu koji se dogodio krajem 2007. godine i nastavlja se nažalost i u 2008. godini. Hvala. Zahvaljujem. I druga replika uvaženi zastupnik Boris Matković. **Matković, Borislav (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Ja bih se za razliku od kolege Linića ipak dobrim djelom složio sa izlaganjem gospodina Huške i onih koji su na pravcu dobrog i pozitivnog razvoja odnosno pokazatelja razvoja. dakle izvoz, izvoznu politiku koja pokazuje dakle taj pozitivan trend pokazatelja. Isto tu bih kazao nešto i u odnosu na uvoz odnosno pozitivni pokazatelji ukupnog hrvatskog robnog uvoza u prvih osam mjeseci pokazuju da nisu zabilježene neke znakovitije promjene u odnosu na razdoblje 2006. godine a to je ipak znakovit pokazatelj što se može vidjeti jasno iz toga da se nastavilo u smislu dakle, onoga što se odnosi najviše na, uvoz zemalja, razvijenih, Europe i to prvenstveno Italije i Njemačke, a od ovih u razvoju to je najviše iz Kine. te prvenstveno treba napomenuti i ovo što se odnosi na zemlje iz regije bliže, a to je Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora. No, ono što je bit svega jeste da je bilo dakako, je li, nije bilo većih promjena, to znači da imamo jedan pozitivan pokazatelj, jasno. I mi ćemo iz Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj Prijedlog izvješća. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo sa raspravom dalje. Uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi predstavnici Hrvatske narodne banke. Pa evo, ja bih se priklonio ipak onim komentarima i raspravama koje naglašavaju potrebu aktualnosti Izvješća. Raspravljati danas u Hrvatskom saboru, o Izvješću koje je staro 6, 7, 8 mjeseci, s obzirom na sve one važne promjene koje su se dogodile u svjetskom gospodarstvu, u Hrvatskoj, bilo bi nužno i potrebno. Na kraju rečeno je jasno, Izvješće Hrvatska narodna banka daje Hrvatskom saboru najmanje dva puta godišnje. To u svakom slučaju ne znači, ako postoje opravdani razlozi potrebe da se to ne može napraviti 3, 4 ili više puta. Mislim da su se stvorili uvjeti da je ovo Izvješće trebalo biti ažurirano i da je trebalo naglasiti neke elemente koji su već danas evidentni i bitno mijenjaju makroekonomsku sliku i projekciju rasta GDP-a u Hrvatskoj. Isto tako mnogobrojni elementi ukazuju na određene promjene na razini svjetskog gospodarstva. Zaista razgovarati isključivo o onome što je bilo s obzirom na ovakve promjene, ja bih rekao u najmanju ruku nije dio aktivne politike i ograničava nas u našim horizontima da gledamo dalje, da sprječavamo probleme na vrijeme odgovarajućim aktivnim ili kako se to kaže danas proaktivnim politikama. Ne samo onima koje stoje na raspoloženju Hrvatskoj narodnoj banci, nego svim instrumentima kojima se mogu kompenzirati negativni efekti koji nažalost ugrožavaju neke performanse za koje bi željeli da budu konstanta hrvatskog gospodarstva i hrvatskog društva u cjelini. Ako ne bi imali tu sposobnost, onda bi se dogodilo da dobar dio izvješća koje razne institucije dostavljaju Hrvatskom saboru imaju samo formalni karakter. I to mislim da nije dopustivo i to nema smisla. Itekako važnije institucije hrvatskog društva, a u ove protekle četiri godine imao sam prilike vidjeti da doživljavaju podnošenje izvješća Hrvatskom saboru zaista na puno više formalan način nego na suštinski način koji treba potaknuti rasprave, analize, u traženju bez obzira na karakter, Hrvatskog sabora kao političke institucije, zakonodavne institucije, traženju onih rješenja koja bi mogla biti na tragu, ja bih rekao, optimalne politike koja treba garantirati bolju kvalitetu života, veću makroekonomsku stabilnost Republike Hrvatske, u ovim prostorima, ne samo krize u svjetskom gospodarstvu iz različitih razloga, nego i u ovim turbulentnim, političko sigurnosnim prostorima o čemu smo malo prije razgovarali, Evo, ja bih možda počeo sa ovim vašim uvjetom koji zaslužuje možda dodatni osvrt. Snažni, realni rast svjetskog gospodarstva nastavio se u prvoj polovici 2007. godine kada je stopa rasta GDP-a prešla preko preko 5%, World economic outlok 2007. listopad. Tome rastu i nadalje najviše pridonose zemlje sa tržištima u nastojanju, te zemlje u razvoju koje predvodi Kina sa godišnjim rastom većim od 11%. odnosno ekonomska aktivnost zabilježena je u Indiji od 9%, te u Rusiji gotovo 8%. Te države karakteriziraju visoke stope rasta ne samo na nacionalnoj razini nego njihov doprinos svjetskom gospodarstvu zaista rezultirao je ovim stopama od 5%. Ali te države su i generatori određenih problema. Samo neke bih želio naglasiti. Snažni gospodarski rast u Kini prije svega uvjetovao je daleko veći rast potrošnje potrošnje i potražnje, ne samo za energentima, naftom, plinom nego i drugim sirovinama, čeliku, aluminijem itd.. Te države definitivno svojom veličinom utječu na stabilnost svjetskog gospodarstva. Indija ima itekako veliki doprinos u tom gospodarskom rastu. Danas ujutro smo govorili malo o informacijsko komunikacijskim tehnologijama. Istaknuti ću sljedeću činjenicu. Indija producira 250 tisuća inženjera godišnje, od kojih je nekoliko desetaka tisuća vrhunskih inženjera ja bih rekao, možda najboljih, najkvalitetnijih i njihov doprinos razvoju svjetskog informacijskog tržišta rastu svjetskog gospodarstva itekako nije zanemariv. Rusija sa 8% rasta, ima itekako veliki impact faktor na sve ono o čemu govorimo. Nažalost, njena restriktivna energetska politika u uvjetima rasta potražnje i potrošnje, danas je karakterizirana pod investiranošću. I jedan od razloga rasta vrtoglavog cijena nafte i plina, posebno nafte, između ostaloga je rast potrošnje i potražnje, prije svega u ovim velikim ekonomijama, ali ja bih rekao i ograničene investicije koje imaju za cilj politiku održavanja kontrolabilnih zaliha. To, ti elementi svakako s obzirom na porast cijene nafte, imaju itekako veliku refleksiju na sve ono što se dešava u hrvatskom gospodarstvu, imaju veliki efekt na projekcije gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj, rasta GDP-a i na mnoge druge važne makroekonomske parametre. Dalje. Ono što mislim da zaslužuje isto tako pažnju. Rekli ste u uvodnom dijelu vašeg izlaganja, euro zona. U euro zoni je u prvoj polovini 2007. godine zabilježen stabilan i relativno snažni gospodarski rast. Glavni pokretač rasta GDP-a bio je i nadalje rast investicija, to posebno naglašavam, rast investicija, a pozitivan doprinos dali su i neto izvoz. Investicije i izvoz ne mogu se gledati odvojeno i to je ja bih rekao jedan važan parametar koji bi na neki način u jednoj kvalitetnijoj analitici onoga što bi možda trebalo dati u ovom izvješću ukazao na ono što bi trebalo karakterizirati hrvatsko gospodarstvo, rast investicija ali i rast izvoza. Jedno bez drugoga, a to smo imali prilike slušati ovdje je neprihvatljiva, rizična i opasna politika. I zbog toga zaista podržavam jednu konzervativnu politiku jer povećanje deficita državnog proračuna sa potencijalom gospodarstva koji nije impresivan u smislu konkurentnosti na izazovnim svjetskim tržištima je nešto o čemu treba voditi računa. Svakako, vidim da, vi ste mi nešto ubrzali može biti, i rekao bih ovo, preskočio bih neke dijelove izlaganja, zadržao bih se slijedeće na cilju. Koji je eksplicitni cilj Hrvatske narodne banke. Ako je kao što je rečeno politika stabilnosti cijena jedini cilj onda bih vrlo jednostavno komentirao to nije dovoljno sveobuhvatan, to nije dovoljno cjelovit cilj i mislim da bi taj cilj trebalo ipak malo redefinirati i uključiti u njega neke druge elemente koji su važni za rast, razvoj i dugoročnu makro ekonomsku stabilnost. Elementi upravljanja tim procesima, monetarna politika svakako vaša nadležnost, gospodarska politika, socijalna politika, izvozna politika, fiskalna politika u jednom dobro dizajniranom sustavu upravljanja sukladno definiranoj funkciji cilja nemoguće je ostvariti postavljene ciljeve sa ograničenim elementima upravljanja. I zbog toga mislim da o tome treba voditi računa. I na kraju zaključak. Nedopustivo je, u svemu onome što sam do sada rekao ne morate se sa mnom složiti, ali napraviti izvješće Hrvatske narodne banke Hrvatskom saboru bez zaključka ipak je ja ipak je ja bih rekao neodgovorno prema instituciji Hrvatskog sabora. Ne imati izvješće sa zaključkom dokazuje upravo ono što sam rekao nedostatak osjećaja za cilj, nedostatak osjećaja za elemente koji stoje na raspoloženju kako bi se upravljalo postavljenim ciljevima. Dokument bez zaključka je dokument kojim se daje ocjena koja znači dorada na svakom fakultetu, na svakom ozbiljnom poslu

Kratko bih dao svoj komentar vezano za restriktivnu, konzervativnu politiku, a vezano za proračun, deficit državnog proračuna. Sami vidimo da je problem velik uvoz, da je problem mali izvoz, da je problem energetika. Gradnja vagona za teretni kargo promet u željeznici, gradnja lokomotiva za putnički ili teretni promet, gradnja ili modernizacija dviju rafinerija, gradnja hidro elektrana nije pitanje državnog proračuna, nije pitanje deficita državnog proračuna. To su tržne kategorije. To su kompletno strukturne promjene koje smo obavili u željeznici i u INA-i, u HEP-u ne do kraja ali HEP također nije na državnom proračunu. I onda je tu odgovor vrlo jednostavan. U ime Hrvatske države imamo lošeg upravljača, lošeg gospodara, jer jednostavno nema tih investicija, a te investicije pokreću masu hrvatske industrije. I to je problem i nemojmo slati poruke da su to problem državnih deficita. Ne, to je problem neodgovornog upravljanja najvećim hrvatskim i zato imamo uvoz energetike umjesto izvoz, zato nemamo razvoja i modernizacije željeznica i zato nemamo niti proizvodnje struje niti modernih rafinerija. Da smo to riješili naši bi vanjsko-trgovački odnosi bili sasvim drugo. Naši bi jednostavno i podaci o gospodarskom rastu bili nešto drugo. Odgovor na repliku gospodin Ćosić. razinom nerazumijevanja suštine problema. Investicije ne znače nužno gospodarski rast. ne znače nužno gospodarski rast. U svakoj državi, u svakoj tvrtci, u svakoj obitelji postoje ograničeni potencijali zaduživanja i investiranja. Prema tome, to isto postoji u Hrvatskoj državi i u HEP-u i u drugim tvrtkama. Stvara se iluzija da koncentracijama investicija bez kontrole kakva je efektivnost tih investicija, kakva je isplativost tih investicija, kakav je potencijal tih investicija u smislu povrata uloženih sredstava takva politika je vrlo opasna i može dovesti Republiku Hrvatsku na žalost u onu poziciju u kojoj su se našle države koje nisu dovoljno profesionalno i stručno razmišljale. Mi možemo ovdje politički raspravljati, ali u svakom slučaju budite sigurni da oni koji to bolje razumiju nego vi i ja ne rade u razvijenim i ozbiljnim državama Europske unije takve elementarne makroekonomske investicijske greške. Hvala lijepo. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Ante Kulušić. Izvolite. **Kulušić, Ante (HDZ)** Uvaženi gospodine predsjedniče, kolegice i kolege predstavnici Hrvatske narodne banke i Ministarstva financija. U polugodišnjem Izvješću Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2007. godine objavljeno je mnoštvo podataka iz makro ekonomskog okruženja kojima je dan prikaz monetarne politike, novčanih kretanja, državnih financija, tržišta novca i kapitala. Ali i o temeljnim pokazateljima poslovanja Hrvatske narodne banke. U izvješću je čini mi se malo previše općenitih Netko je izgasio. Državni zavod za statistiku, Financijska agencija, Ekonomski institut u Zagrebu, Zbornik hrvatskog društva ekonomista i mnogi drugi, a premalo pokazatelja o radu Hrvatske narodne banke. Naravno da su iskazani osnovni pokazatelji uspješnosti poslovanja Hrvatske narodne banke kroz financijska izvješća, bilanca stanja na dan 30.6.2008. godine iz koje se iščitavaju podaci o imovini, kapitalu U bilješkama uz financijska izvješća dani su i podaci o troškovima poslovanja, ali bez strukture troškova. Nejasno je zašto u polugodišnjem izvješću Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2007. godine ima mnogo mjesta i podataka iz trećeg kvartala o kojima je bilo danas puno govora, koji nisu posebno iskazani već se isprepliću sa podacima iz prvog polugodišta 2007. godine te neusklađenosti podataka u izvještajnom razdoblju, iz izvještajnog razdoblja trećeg kvartala čitatelja dodatno zbunjuje i otežava mu cjelovito sagledavanje ovoga izvješća. Uočljiv je i nedostatak cjelovitog objašnjenja politike fiksnog tečaja, stimuliranje inozemnog zaduživanja i poticanja potrošnje, ali i nedostatak podataka o izravnoj kontroli poslovnih banaka. Međutim budući da se radi o polugodišnjem izvješću Hrvatske narodne banke koje Sabor Republike Hrvatske samo prima na znanje, podržavam prihvaćanje zaključaka o primanju na znanje izvješća o radu Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2007. godine. Hvala.

Kolegice i kolege, gospodine viceguverneru i predstavnici Hrvatske narodne banke. Ja bih svoje izlaganje na ovu temu započeo sa zapravo jednim osvrtom na jednu konstataciju koja je ovdje izrečena u ime jednog kluba i ne utvarajući, ne umišljajući sebi kako sam stručnjak u ovoj problematici, iznio bih nekoliko stavova koje mislim da su prvenstveno od interesa za, ako se to tako može reći pod navodnicima "obične ljude", tj. za javnost. Netko je ovdje kazao kako ne znam klub HDZ-a odnosno Vlada na određeni način želi umanjiti neovisnost Hrvatske narodne banke. Iz čega je to iščitano? Stvarno me zanima iz čega je to iščitano? Odakle? I ja bih postavio pitanje – zašto? Osobito ako se uzme u obzir da svaka izjava pa i ona dana u ovom Saboru se može koristiti ako netko hoće kao izvor između ostaloga i protiv interesa Republike Hrvatske. tome ja mislim da zapravo ta izjava naprosto nema mjesta. Prema Ustavu Hrvatska narodna banka je središnja banka i odgovorna je za stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u inozemstvu i zemlji, samostalna institucija. Međutim ona odgovara na svoj način Hrvatskom saboru, dakle nama zastupnicima. I ja vjerujem da se gospodin viceguverner dobro osjeća u ovom Saboru i ja se osjećam stvarno dobro kada slušam njegovo izlaganje, ali i izlaganje drugih, međutim dakako da se ne slažem sa svim stavovima. Hrvatska narodna banka ima i statut koji potvrđuje Hrvatski sabor, prema tome itekako Hrvatski sabor ima što reći, iako nekada ta izlaganja ne moraju biti uvijek i kao što sam malo prije kazao, od onih koji posve razumiju ovu problematiku. Hrvatska narodna banka podupire gospodarsku politiku RH, tako stoji tamo u vašim ciljevima ja mislim i kaže, djeluje u skladu s načelima otvorenog gospodarstva i slobodne konkurencije. Prema tome Hrvatska narodna banka i hrvatska Vlada rade isti posao, rade na istome. I mi ovdje također to radimo. Kada sam govorio kako, zapravo kada ovdje govorimo kako je svaka riječ izgovorena vrlo važna i kako zapravo govorimo i sebi i svojim kolegama, ali i javnosti. Ja mislim da je vrlo važno zbog toga što se toliko puta već do sada ja bih kazao na određeni način politikanstvom služilo i govorilo o stanju ovog časa u monetarnoj politici, ali općenito u gospodarstvu u Hrvatskoj. Ja bih kazao što zapravo Hrvatska narodna banka kao neovisna institucija kaže o nekim elementima, a da ne bih parafrazirao doslovno ću citirati iz uvoda neke činjenice. Tako između ostaloga ovdje stoji da je godišnja stopa realnog rasta bruto domaćeg proizvoda od 6,8% ostvarenog u prvom polugodištu 2007. godine znatno veća od stope u istom razdoblju protekle godine. Prema tome to je jedna dobra vijest. To je jedna optimistična vijest i ja je pozdravljam. Zatim sljedeći navod, visok i stabilan rast gospodarske aktivnosti rezultirao je pozitivnim trendovima na tržištu rada. Tako je u prvih devet mjeseci zabilježeno smanjenje razine stope registrirane nezaposlenosti te je nastavljen trend rasta ukupne zaposlenosti. Dakle to su konstatacije ne Ivana Bagarića niti bilo koga ovdje od nas pojedinaca nego neovisne institucije Također ukupno gledajući kaže stopa registrirane nezaposlenosti se smanjuje za 16,7% koliko je zabilježeno u prosincu 2006. na 14,1 u rujnu 2007. Razdoblje od siječnja do lipnja, ali i početkom drugog dijela 2007. obilježen je godišnji realan rast bruto plaća. Također jedna konstatacija koja doista budi optimizam. Već na trećoj stranici vrlo kratko. Za razliku od privremenih uneravnoteženja na tržištu novca, kretanje na tržištu kapitala u prvom su polugodištu 2007. bila pozitivna tako je u tom razdoblju zabilježen najveći polugodišnji promet dionica uz znatno povećanje broja transakcija te najviša vrijednost burzovnog indeksa "crobeksa". Iznimno snažnom rastu cijena dionica uz očekivani rast imovine investicionih ulagača i priljev rizičnog kapitala iz inozemstva uvelike je pridonio i porast zanimanja šire javnosti u izravna ulaganja u dionice na domaćem tržištu kapitala. Osim tržišta vlasnički vrijednosnih papira, dinamička kretanja obilježila su u prvih šest mjeseci 2007. na hrvatskom tržištu dužničkih vrijednosnih papira. Posebno značajan događaj za hrvatsko tržište kapitala bio je i konačan dovršetak procesa pripajanja Varaždinske burze Zagrebačkoj u ožujku 2007. godine. Konačno, godišnji rast inozemnog duga Republike Hrvatske usporio se u prvoj polovici 2007. godine na isto razdoblje 2006. godine ili zaključno, tijekom prvog polugodišta 2007. godine ostvarena su uglavnom pozitivna fiskalna kretanja kao rezultat snažnog rasta gospodarske aktivnosti zabilježen je visok godišnji rast prihoda 13,1% koji je bio dvostruko brži od rasta rashoda itd. To je slika jedne strane medalje. I to je nešto što ne možemo ignorirati. S druge strane, to je sve nešto što govori ja bi rekao o optimizmu i u korist optimizma ukupne gospodarske situacije u Republici Hrvatskoj i stabilnosti kako gospodarske tako i socijalne. S druge strane, sve ono što smo ovdje čuli, a što govori u korist onog dijela koji ne želimo, koji ne volimo, koji ne prihvaćamo i s kojim ćemo se nositi i mi ovdje nazočni predstavnici banke, a to je ta prijeteća inflacija itd. Također iz institucije ove ustanove a ne iz mog nekakvog proizvoljnog citata uredno stoji da je godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena koja je na kraju 2006. iznosila 2,0% snizila se do kraja drugog tromjesječja na 1,9%, ali se u trećem tromjesečju njezini rast znatno ubrzao te je ona u rujnu dosegla 3,9%. Uz to zabilježeno je i ubrzanje rasta cijena, …/Govornik se ne razumije./… koje ulaze u košaricu za izračun temeljne inflacije pri čemu je najsnažniji dio doprinos rasta cijena kruha i proizvoda od žitarica, duhana, obuće te usluge čije se cijene slobodno formiraju na tržištu. Tijekom prvih 9. mjeseci ove godine došlo je do ubrzavanja godišnjeg rasta administrativno reguliranih cijena čemu je najviše pridonio rast cijena naftnih derivata. Uzrok tomu je povećanje cijena sirove nafte na svjetskom tržištu čije pritiske na rast domaćih cijena naftnih derivata donekle ublažila aprecijacija tečaja kune prema američkom dolaru kao i odluka Vlade Republike Hrvatske kojom su od svibnja ove godine smanjene trošarine na sve vrste bezolovnih motornih benzina. Prema tome, dakle u okruženju u kojem jesmo, u globalnom okruženju u kojem jesmo nositi nam je se skupa i Vladi i Hrvatskoj narodnoj banci ali i nama ovdje. Ovdje je ocjena koju smo čuli od gospodina viceguvernera da je hrvatski bankarni sustav stabilan je za mene vrlo važno. Ja je pozdravljam. Kao što je i kazao da će tečaj valute, tečaj kune biti i ubuduće stabilan. Zaključno. Protivno okruženju na kojeg ne možemo utjecati, ali uz jednu stručnu neovisnu ustanovu kakva je Hrvatska dakle i, ja bi rekao jedno suvlasje kada je u pitanju zajednički nastup, nastojanja i napori u očuvanju gospodarske i socijalne stabilnosti, ja zapravo na svoj način očitavam iz ovog izvješća i optimizam. Međutim, vračajući se na onu konstataciju kako zapravo konstatacijom Kluba zastupnika HDZ-a ili nekih zastupnika koji su iskazali ovdje i drugačiji stav o ovom izvješću, a na temelju naših ovlasti, ja zadržavam pravo biti u onoj mjeri i kritičan jer sam s tim poslanjem ovdje kao zastupnik, a ovdje nazočni predstavnici Hrvatske narodne banke su oni koji podnose izvješće nama i iz te pozicije dakako da možemo biti o nekim pitanjima ovdje suzdržani što ni najmanje ne utječe na neovisnost Hrvatske narodne banke. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite! Pozdrav poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. čuje./... Predsjedniče, ja se ispričavam. Predsjedniče. Čuli smo o utjecaju, snažnom utjecaju hipotekarnih kredita u Americi na rast hrvatskog gospodarstva, o cijeni energenata. No, to je sve točno. No međutim, postoje neke činjenice. Činjenicu su da je ukupan vanjski dug Hrvatske što javan što privatan u četiri godine narastao za 40%. To je činjenica. Činjenica je da su zbog određene politike restriktivnog zaduživanja mnoga poduzeća o čemu je rekao i zastupnik Škoro nešto, otvorena prema zaduživanju vani. To je isto tako činjenica i fakt. Činjenica je da je velik dio tog zaduživanja zaduživanje zbog javne potrošnje. Općenito zbog potrošnje. Vi morate znat da je dobar dio gospodarskog rasta i u ovoj godini narastao zbog čega? Zbog isplata keša umirovljenicima. To je čisti novac koji je ušao u opticaj. To je novac za potrošnju. Dug je dobar ukoliko je investicijski, ukoliko se zadužujete da bi povratili investicije, da bi zaradili. No loš je, ukoliko je potrošački. Ono što se događa sada u Hrvatskoj je da Ministarstvo financija odnosno ministar daje naputke HNB-u. I to je legitimno. No međutim, moram upozorit kako to izgleda iz perspektive malog poduzeća? Šta se događa sa malim poduzećem? Ono nije u mogućnosti jer nije kreditno jako zadužit se u inozemstvu. Kamatne stope zbog te restriktivne politike su velike i mora se dosta nepovoljno zadužiti ovdje. S druge strane odgoda plaćanja koja je sad na snazi, a pogoduje velikim poduzećima ne pogoduje upravo malim poduzećima. I oni su zbog odgode plaćanja, zbog visokih kamatnih stopa, zbog te restriktivne politike u poziciji što? U konačnici povećati cijene svojih usluga. To se povećanje zove inflacija. S druge strane monetarna politika djelovanjem na tečaj kune restriktivno, a to znači jačanjem kune prema euru znači da izvoznik svoj proizvod vani mora prodavati skuplje. Ako ga mora prodavati skuplje to znači da je potražnja za tim proizvodom manja. Automatski je manja i proizvodnja ovdje u Hrvatskoj, manje je zapošljavanje, a to nosi i veći rizik. Taj rizik je isti onaj rizik u ovom dijelu u kojem sam govorio kod malih poduzeća. I što sad imamo kao konačne nus produkte i fakte? S jedne strane strane banke, banke u stranom vlasništvu imaju zabilježenu rekordnu dobit. I ona je rekordna u ovoj godini. S druge strane izvoznici su destimulirani i vanjsko trgovinska bilanca je najnegativnija, minus 13 milijardi. S druge strane, mala poduzeća ulaze u povećani rizik. Dakle, ne mogu snažno narasti u Hrvatskoj. I ja se pitam dakle, ministar, Ministarstvo financija koga sad štiti u ovom procesu, da li strane banke da ostvaruju dobit ili hrvatske izvoznike i male gospodarstvenike? Hvala. Hvala. Gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite! **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici Hrvatske narodne banke, kolegice i kolege saborski zastupnici. Moji prethodnici su uglavnom u svojim raspravama govorili o makroekonomskim aspektima izvješća Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2007. godine. Ja ću malo biti konkretnija. Dakle, govorit ću o pokazateljima poslovanja bankarskog sustava u prvoj polovini 2007. kao jednom segmentu ovog integralnog izvješća za koje ću samo usput reći da je metodološki i koncepcijski izvrsno napravljeno. Dakle, sredinom 2007. bankarski sektor u Hrvatskoj činile su 33 banke i 5 štedionica. Ukupna aktiva odnosno imovina bankarskog sektora iznosila je 331 milijardu kuna od čega je 98% bila imovina poslovnih banaka a samo 2% imovina naprijed spomenutih pet stambenih štedionica. Prema veličini imamo šest velikih banaka, četiri srednje i dvadeset Na ovih šest velikih banaka odnosi se 80% ukupne bankarske imovine, na četiri srednje 12% a na 23 male banke 8% bankarske imovine. Prema vlasništvu u većinskom domaćem vlasništvu imamo sedamnaest banaka a u većinskom stranom vlasništvu šesnaest banaka s tim da su svih šest velikih u stranom vlasništvu, tri su srednje u stranom vlasništvu i sedam malih. Na banke u većinskom domaćem vlasništvu odnosi se manje od 10% ukupne bankarske imovine dok se na banke u većinskom stranom vlasništvu odnosi preko 90% ukupne imovine banaka. A kako su poslovale banke u prvoj polovini 2007. godine? Banke su dakako iz dosadašnjih rasprava se to odlično vidjelo poslovale uspješno. Dobit prije oporezivanja iznosila je 2,5 milijarde kuna i bila je preko 20% veća nego u prvoj polovini 2006. godine. Dakle, s dobiti raspolažu vlasnici. A što od uspješnog poslovanja tih banaka ima Hrvatska država? Hrvatska država dobila je porez na dobit koji su banke uplatile u državni proračun u iznosu od 435 milijuna kuna odnosno dobit nakon oporezivanja tih banaka iznosi 2 milijarde kuna od čega čak 1,8 milijardi ili 87% otpada na velike banke. i jedna banka je poslovala pozitivno dok su dvije banke iskazale negativan financijski rezultat, dakle gubitak u ukupnom iznosu od svega 20 milijuna kuna a riječ je o dvjema malim malim bankama čija aktiva čini tek 0,3% ukupne aktive svih banaka. Ali da ne bi govorili samo o suhoparnim brojkama udahnut ćemo im malo svakodnevnog hrvatskog života. Dakle, banke su poslovale vrlo uspješno, uspješno je poslovalo i hrvatsko gospodarstvo najbolje do sada od 1990. godine. Jednom riječju, profitirale su i banke i gospodarstvo. Kako se međutim u ovu uspješnu priču uklapaju hrvatski građani? Jesu li i oni profitirali što bi bilo zapravo logično i očekivano. Naime, od kuda percepcija da građani žive sve lošije, da im standard pada što nije u suglasju sa uspjehom i gospodarstva i banaka. Naime, iz strukture bankarske pasive vidljivo je da su najvažniji izvor financiranja banaka upravo depoziti stanovništva, oni čine više od polovine ukupnog bankarskog potencijala. Međutim, unatoč činjenici da su još uvijek najvažniji izvor bankarskog potencijala njihov značaj se iz godine u godinu smanjuje tako da je sredinom 2007. pao na najnižu razinu u posljednjih pet godina. On sada iznosi 52%, to je vidljivo iz ovog izvješća. Jedan od najvažnijih razloga tog smanjenja jest činjenica da hrvatski građani mijenjaju tradicionalne navike štednje i okreću se modernijim vidovima štednje poput ulaganja u vrijednosne papire i investicijske fondove i Drugi jednako važan razlog smanjivanja zastupljenosti štednje građana u bankarskom potencijalu je dakako pad standarda većeg dijela stanovništva. Naime, prema podacima Hrvatske narodne banke na kraju 2007. hrvatski su građani imali u poslovnim bankama ušteđeno ukupno 124 milijarde kuna. još 6 milijardi kuna imali su u štedionicama, 9 milijardi u osiguravajućim kućama, 21 milijardu u mirovinskim fondovima i 25 milijardi u investicijskim fondovima, ili ukupno je to 185 milijardi kuna. Interesantna je struktura štednje u bankama. Naime, od ukupno 124 milijarde 17 milijardi se nalazi na tekućim i žiro-računima a 107 milijardi na štednim računima od čega je čak 86 milijardi oročena štednja, dakle štednja koja je imobilizirana na duži vremenski rok. Pritom treba reći da hrvatski građani još uvijek preferiraju štednju u devizama u odnosu na kunsku štednju. Dakle, taj omjer je 78% u korist devizne štednje prema 22% u kunama i taj visoki udio devizne štednje osnovni je razlog čvrstog tečaja kune o čemu je govorio viceguverner Vujčić. Podijelimo li ukupno ušteđenu svotu od 185 milijardi kuna na sve hrvatske građane ispada da je svaki uštedio oko 5 tisuća 600 eura, od toga 3 tisuće 800 eura u bankama i još oko tisuću 800 eura u drugim financijskim institucijama. Na ovom mjestu prelazimo sa statistike na stvarni život. Tu naime počinje ona poznata priča o sarmi, dakle o tome da jedni jedu meso a drugi zelje tako da u prosjeku svi jedu sarmu. Bilo bi naime idealno da svi hrvatski građani štede, no nažalost nije tako. Štedi ih manje od polovine, 42%. Dakle, niti svaki drugi. Prema tome, ako se ukupno ušteđena svota od 185 milijardi kuna podijeli samo na one koji štede prosječno ušteđena svota se povećava na preko 13 tisuća eura po stanovniku. Međutim, svi mi jako dobro znamo da svih 42% naših građana koji štede nema ušteđenih 13 tisuća eura. Najveći broj njih ima znatno manje od toga a samo mali broj njih tek negdje oko 15% ima daleko više od te svote. A kako nas narodna mudrost uči da novac novac liježe jasno je da će oni koji imaju puno imati još više a oni koji nemaju morati će se zaduživati, dakle imati će još manje i nažalost živjet je još teže. Dakle, podaci o štednji su jedna strana životne medalje ona ljepša. Druga strana ona ružna su krediti odnosno dugovi hrvatskih građana. Kao što sam naprijed rekla iz izvješća Hrvatske narodne banke vidljivo je da značaj štednje građana u ukupnom financijskom potencijalu banaka pada. Nasuprot tome iznos bankovnih kredita odobrenih stanovništvu konstantno raste tako da je koncem 2007. dosegao 113 milijardi kuna i sasvim se približio iznosu štednje. Naime, ovdje uspoređujem samo bankovnu štednju i bankovne kredite jer iako građani štede i u štedionicama te fondovima zadužuju se uglavnom u bankama i lising kućama. Tako zapravo u Hrvatskoj svi imaju jedni novac a drugi dugove. Mali broj građana raspolaže velikim sredstvima a veliki broj građana nažalost živi na dug. I da izvedemo nekakav zaključak. U priči o uspješnim bankama i uspješnom gospodarstvu izgleda da su jedino građani izvukli deblji kraj. Na dijelu je veliko raslojavanje hrvatskih građana primarno uvjetovano nepravednom raspodjelom nacionalnog bogatstva devedesetih u pretvorbi i privatizaciji. A ovi odnosi u štednji i dugovima samo su jedna od posljedica te i takve raspodjele. Hvala. Gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine vice guverner Hrvatske narodne banke, poštovani gospodine državni tajniče u Ministarstvu financija, cijenjeni kolegice i kolege. Evo, danas smo doista čuli mnoštvo i različitih razmišljanja o predmetnom Izvješću, o polugodišnjem Izvješću Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2007. mogu kazati, ono što je uočljivo, da nije toliko bilo ni poprečnih razmišljanja a da se jedna zajednička nit provlačila skoro kroz sva razmišljanja i rasprave a to je da se u ovom Izvješću polugodišnjem našlo dosta podataka i iz razdoblja 3. tromjesečja 2007. godine. To samo po sebi nije uopće niti sporno. Jer je proteklo i previše i vremena, međutim, malo se gubi na konzistentnosti zbog samog naziva Izvješća. Tako da, moja sugestija bi bila da je, možda bilo bi bolje da su se ti podaci izdvojili i posebno opisali oni koji se odnose na treće tromjesečje 2007. u odnosu na podatke iz prvog polugodišta 2007. godine.

Dakle, nije bilo nikakvog razloga i moglo se slobodno ovo Izvješće nazvati i Izvješće za razdoblje od 1.1. do 30.9. 2007. godine i onda ne bi nikakvih problema bilo. U raspravi u ime Kluba HDZ-a, naznačio sam nekoliko stvari, iznoseći ponajprije da se, a što je nesporno potrebno i izjasniti i pokazati pokazatelje makroekonomskog okružja, ali iznesenih malo preopširno i u velikom broju i time se zanemarilo nešto što mi smatramo da je najbitnije. Nesporno je da su ti pokazatelji nužni u jednom izvješću, ali isto tako raduje me činjenica da je vice guverner dr. Vujičić shvatio dobronamjernu poruku i već ovdje pred ovim Visokim domom kazao da će u godišnjem Izvješću sve ono što smo uočili i evo iznijeli kao opasku da je Izvješće bilo bi potpunije da sadržava i neke druge podatke obećao je da će to biti u godišnjem Izvješću. Dakle, samim tim to nije nikakav, nitko nije mogao razumjeti uočavanje tih nedostataka kao nekakav pokušaj utjecaja na neovisnost Hrvatske narodne banke, nego doista na promišljanje kako bi ovo vrlo stručno napisano Izvješće bilo još vjerodostojnije, kvalitetnije i zapravo potpunije. Primjerice kada sam govorio o međunarodnim pričuvama Hrvatske narodne banke, doista je razumljivo da je mjesto o načinu upravljanja tim pričuvama, mjesto u jednom ovakvom Izvješću. Svakako prije nego o Izvješću o radu recimo stambenih zadruga ili štedionica koje čine 0,5% ukupne imovine Hrvatske narodne banke, a međunarodne devizne pričuve čine 97% ukupnih prihoda Hrvatske narodne banke. Naravno da je mjesto i o jednom i o drugom, i da ovisno o njihovoj važnosti i sadržava onoliko u Izvješću koliko su i važni ti pojedini čimbenici. Veseli me i činjenica koju je gospodin vice guverner dr. Vujičić iznio ovdje, da se Slovenija već prilagodila sa stopom obvezne pričuve na koju smo isto upozorili u ime Kluba HDZ-a, kao središnje banke. I naravno da je potrebno sustavno se pripremati za takvu pripremu, jednim srednjoročnim planom. I da, nesporno je da svaka nagla promjena, naročito u gospodarstvu izaziva određeni šok. Tako isto promjena nagla i te obvezne stope pričuve bi izazvala isto tako određeni šok. Ali bih naglasio da se Republika Slovenija već prije ulaska sustavno pripremala i sustavno smanjivala stopu obvezne pričuve, a nije to i neće to samo činiti nakon ulaska u Europsku uniju. Zato bih i razumio jedno objašnjenje i bilo bi potrebno jedno objašnjenje u godišnjem izvješću kada će nastupiti ta prilagodba i u kojem roku će se ona odvijati. Ne bi bilo dobro da se taj proces smanjenja obvezne pričuve poslovnih banaka smanjuje naglo i to samo nakon ulaska u Europsku uniju. Dobro je da sa tim smo već krenuli i da ima jedan točan proces do kada će se to obvezna stopa smanjiti na propisanih 2% i prilagoditi europskim standardima. Veselilo bi me da to počne što prije jer bi to omogućilo i razvoj hrvatskog gospodarstva i utjecalo izravno na smanjenje visine kamate i na smanjenje cijene kapitala, na tržištu kapitala u Hrvatskoj. Isto tako gospodin vice guverner, dr. Vujčić je naglasio da prihvaća sugestije i da će u Izvješću godišnjem biti svakako i Izvješće o obavljenom nadzoru, izravnom nadzoru hrvatskih poslovnih banaka što smatram da je doista i potrebno. I da takvo izvješće će i biti u godišnjem izvješću, koje ja vjerujem da neće i proći puno vremena da ćemo ponovno raspravljati o njemu u ovom Visokom domu. Ujedno veseli činjenica da neće se realizirati one pesimistične naznake o visini stope inflacije. Također je vice guverner Vujičić naglasio da do kraja 2008. godine visina stope inflacije će pasti ispod 5%. To doista ukazuje da neće biti onako kako je pesimistično bilo najavljivano. obrazloženja po stopi inflacija su nužna i potrebna. Međutim, naglasio bih nespretnosti ako netko u javnosti najavljuje inflaciju onda temeljem toga svi gospodarski čimbenici automatski reagiraju i u svoje proizvodne cijene uključuju efekte te najavljene inflacije i zapravo se onda multiplicira efekt stope inflacije što svakako ne pridonosi gospodarskom razvoju. Zato evo, i u svoje osobno ime kažem da podržavam zaključak da se ovo Izvješće Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2007. prihvati na znanje i veseli me i raduje ponovo činjenica da će se u godišnjem izvješću prihvatiti sve ono što smo dobronamjerno sugerirali kao i uočili kao nedostatke u ovom postojećem izvješću. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Odlučivat će se kad se steknu uvjeti. U 15,00 sati nastavljamo sa trećom točkom Izvješće Vlade u pogledu ZERP-a. Želim vam prijatno. Dobar tek! Vidimo se u 15,00 sati. Hvala lijepa.